Þegar hæstv. ríkisstjórn hafði stór orð um það í vetur að nú ætti loksins að ráðast í aðgerðir gegn verðbólgunni kom á daginn að mikið var gert úr engu, aðeins ein aðgerð sem var kynnt átti að taka gildi á þessu ári. Það var lækkun á endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna framkvæmda við íbúðarhúsnæði úr 60% í 35%, sem á að taka gildi núna um mitt ár. Þetta felur vissulega í sér ákveðið aðhald á ríkisfjármálahliðinni, en þetta hægir um leið á uppbyggingu húsnæðis og vinnur m.a. gegn markmiði hæstv. ríkisstjórnar um uppbyggingu á hagkvæmum íbúðum, markmiðum sem eru reyndar víðs fjarri því að nást. Við sjáum skýr merki um samdrátt í húsnæðisuppbyggingu í nýjustu hagtölum, enda bætist þetta allt saman ofan á hækkun vaxta og hækkun á ýmsum kostnaði.

Það bítur í skottið á sér því að hömluleysi á húsnæðismarkaði er í dag bæði rót verðbólgu og helsta ástæðan fyrir ólgu á vinnumarkaði. Þetta höfum við í Samfylkingunni ítrekað bent á. á. Við höfum kallað eftir markvissum aðgerðum til að taka á verðbólgunni og til að verja heimilisbókhaldið. Við höfum biðlað til hæstv. ríkisstjórnar um að beita aðhaldinu þar sem þenslan er í raun og veru, og hörfa ekki frá íbúðauppbyggingu og við höldum áfram að leggja til lausnir. Ég vil því kanna hug hæstv. fjármálaráðherra til eftirfarandi tillögu: Ívilnun til uppbyggingar. Að húsnæðisfélög án hagnaðarsjónarmiða, eins og t.d. Bjarg, íbúðafélag, og aðrir uppbyggingaraðilar í almenna íbúðakerfinu, fái áfram ívilnun með 60% endurgreiðslu á virðisaukaskatti svo húsnæðismarkmið hæstv. ríkisstjórnar færist ekki enn fjær. Þetta er hugmynd sem stjórnarþingmenn hafa skrifað um í greinum. Gætum við mögulega náð saman um þetta: Ívilnun til uppbyggingar á almennum íbúðum?

bætur almannatrygginga um 9% ofan á 7,4% hækkun í fyrra, við hækkuðum frítekjumark atvinnutekna örorkulífeyrisþega um áramótin um helming, upp í 200.000 kr., húsaleigubætur voru hækkaðir um fjórðung frá miðju síðasta ári og tekjumörkin hækkuð, eignamörk voru hækkuð í vaxtabótakerfinu um 50%. Barnabótakerfinu var breytt og fært yfir í samtímagreiðslur og greiðslur hækkaðar, fleiri njóta bóta. Persónuafsláttur hækkaði um 10,7% um áramótin. Þetta var að gerast núna í janúar á þessu ári. Þar fyrir utan já, þá lögðum við fram fjármálaáætlun þar sem við aukum aðhaldið og bætum afkomuna. Við boðum frekari aðhaldsaðgerðir í opinbera rekstrinum, setjum aukið aðhald á Stjórnarráðið og ætlum áfram að vinna að bata í ríkisfjármálunum þannig að þau haldi áfram að styðja við markmið um lækkandi verðbólgu. Þannig að það er alrangt þegar sagt er að það sé ekki neitt í gangi. Ein aðgerðin sem við höfum lagt til við þingið er að draga úr endurgreiðslum vegna nýbygginga og viðhalds á íbúðarhúsnæði og það er aðgerð sem m.a. tengist því að eins og hlutirnir stóðu núna á fyrsta ársfjórðungi þessa árs þá var mjög mikill kraftur í uppbyggingu nýrra íbúða og framlegðin af byggingu íbúðarhúsnæðis hefur verið mjög há. Hvort það kemur til greina að undanskilja þennan hluta íbúðamarkaðarins — ég er alveg til í að hugsa það og það getur vel verið að það geti gagnast

Hún setti ekki á neina leigubremsu þannig að húsnæðisbæturnar sem voru hækkaðar leka út í leiguverð. Barnabætur, eftir þær breytingar sem voru gerðar hjá ríkisstjórninni, eru enn þá í algjöru lágmarki miðað við landsframleiðslu sögulega séð og á Norðurlöndunum. Ég ætla ekki að gera lítið úr því að það var ákveðið skref stigið en það er augljóslega ekki nóg að gert.

inn í uppbyggingu og stofnframlög í almenna íbúðakerfinu, eins og stendur núna í fjármálaáætlun, í ljósi þess að rammasamningurinn, til að mynda við Reykjavíkurborg sem er eina sveitarfélagið sem hefur klárað slíkan rammasamning, gerir ráð fyrir miklu meiri fjármögnun.

verið meira á ábyrgð sveitarfélaganna að ganga í takt við þær áherslur sem ríkisstjórnin hefur verið að setja á oddinn. Ég verð aðeins að bregðast við því sem sagt er hér um barnabótakerfið, að það sé ófullnægjandi. En nýlegar úttektir á þessu, t.d. skýrsla Axel Hall sem kom út þegar við breyttum tekjuskattskerfinu á sínum tíma sýndi það mjög skýrt að stuðningur á Íslandi við fjölskyldur, við barnafólk, er einna bestur, ef við myndum bera okkur saman við Norðurlöndin, í öllu samhengi. Þar munar kannski hvað mestu um leikskólann en reyndar eru leikskólamálin í ólestri hér í höfuðborginni. Það er spurning hversu langt við eigum að ganga með því að fjármagna uppbyggingu nýrra íbúða í gegnum Húsnæðissjóð, hafandi í huga að þegar við gerðum grundvallarbreytingar á Íbúðalánasjóði á sínum tíma (Forseti beina honum fyrst og fremst inn í félagsleg húsnæðisúrræði. Ég er sammála því að við þurfum að tryggja að nægilegt fjármagn verði til staðar. (Forseti hringir.) En við getum ekki verið með opinn reikning þannig að í hvert sinn sem félögin geta ekki fundið ásættanlega fjármögnun úti á markaðnum þá eigi ríkissjóður alltaf að koma og veita bestu kjör.

Frú forseti. Hér verða mikil tíðindi. Ég er kominn hér upp í óundirbúnum fyrirspurnatíma til að hrósa ráðherra og ekki bara hvaða ráðherra sem er heldur hæstv. umhverfisráðherra. í fréttum Stöðvar 2 sagði hæstv. ráðherra frá því að hann vildi reyna að stöðva áform um byggingu nýs hverfis á grænu svæði við flugvöllinn í Reykjavík, hverfis sem skipulagt er af borginni og að einhverju marki innanríkisráðuneytinu með það eitt að markmiði að þrengja enn að flugvellinum og fækka grænum svæðum. Þessi langtímamarkmið borgarinnar fara saman í þessu tilviki, að fækka grænum svæðum og reyna að þoka flugvellinum í burt.

sem illu heilli hafa haldið áfram, sérstaklega eftir að innanríkisráðuneytið var platað eina ferðina enn af borgaryfirvöldum, borgarstjóranum ekki hvað til að fallast á framkvæmdir og fækka þar enn eina ferðina grænum svæðum í Reykjavík. En eins og hæstv. ráðherra hefur bent á er það orðið mjög sérstakt í alþjóðlegum samanburði hversu mikla áherslu Reykjavík leggur á að fækka slíkum svæðum.

og hann muni ekki framfylgja því sem hann hefur lofað Prýðisfélaginu Skildi og sagt frá í fréttum. Það jók á áhyggjur mínar hérna rétt fyrir fyrirspurnirnar þegar ég sá

enda hefur þessi ríkisstjórn verið mjög liðleg við meiri hlutann í Reykjavík og borgarstjórann, til að mynda tekið að sér að fjármagna helsta kosningaloforð Samfylkingarinnar í Reykjavík, borgarlínuna. En mun hæstv. ráðherra beita sér í þessu máli? Jú, við erum sammála um að það sé mikilvægt að vernda græn svæði. En hvað ætlar hann að gera?

En ég hef ekki sagt mitt síðasta orð í þessu máli. Ég mun beita mér í þessu máli, líka þegar kemur að grænum svæðum í Reykjavíkurborg, er mitt kjördæmi, og ég hef líka skoðun á því bara sem Reykvíkingur og Íslendingur hvernig er gengið þarna fram. En ég get ekki farið út fyrir mitt valdsvið og ég vona að hv. þingmaður sé ekki að biðja mig um það.

hvað það er sem er verið að biðja mig um að svara. Hef ég upplýsingar um það á reiðum höndum frá félagsmálaráðuneytinu hvernig hækkunin skilaði sér til lífeyrisþega? Ég er ekki með þær hér með mér í þinginu. Við Við höfum hins vegar séð það í öllum úttektum á þróun lífskjara í landinu að staða ellilífeyrisþega hefur farið batnandi

það sem mér þykir hvað merkilegast við upplýsingarnar í Tekjusögunni það að á sama tíma og við sjáum hvern árganginn á eftir öðrum koma með betri lífeyrisréttindi inn á eftirlaun þá hafa bæturnar á sama tíma verið að hækka. að hækka. Þegar við skoðum hvað er á bak við auknar ráðstöfunartekjur ellilífeyrisþega ár frá ári undanfarinn áratug er það hvort tveggja það að lífeyristekjurnar eru sífellt að verða betri fyrir nýja árganga, sem er mjög jákvætt, en við höfum líka verið að gera breytingar á kerfunum sem styðja betur við þessa hópa. Ef það væri svo að við værum að beita skerðingum til þess að hrifsa af fólki ávinninginn af því að hafa sparað með lífeyrissparnaði væru ráðstöfunartekjurnar ekki að vaxa. Til að svara spurningunni þá er það þannig að Tekjusagan er að sýna ráðstöfunartekjur sem eru eftir skatta.

Já, hann segir að þetta séu tekjur eftir skatta en þetta er frá 2021. Ef við höldum okkur við nútímann þá er

verði nauðsynlegar ákvarðanir teknar. Við erum ekki að tala um það að greiða út einhvers konar eingreiðslu sem hv. þingmaður hefur líklega verið að vísa til þegar hann spyr hvort greiðslan eigi að verða skatta- og skerðingarlaus. Við erum að tala um að hækka einfaldlega heildargreiðslurnar, grunninn í almannatryggingakerfinu, um þessa fjárhæð sem er umfram það sem lög kveða á um en þau gera ráð fyrir því að við gerum þetta að jafnaði um áramót. Að öðru leyti vil ég segja að ég er sammála þingmanninum um það hversu óheppilegt þetta fyrirkomulag er með endurreikninginn og endurgreiðslurnar. Ég myndi gjarnan vilja starfa með þingmönnum að því (Forseti hringir.) að finna fyrirkomulag sem kæmi í veg fyrir þetta eftiráuppgjör sem ég veit að kemur í bakið á mörgum tekjulágum.

Mig langar til að nálgast málið út frá umhverfissjónarmiðum. Það liggur fyrir að hvalir eru mikilvægur og jafnvel ómissandi hluti af heilbrigðu vistkerfi sjávar og þvert á það sem sumir hafa haldið fram þá styrkir tilvist þeirra til að mynda fiskstofna. Án þess að ég ætli djúpt í þau fræði hér þá er úrgangur dýranna mikilvægur áburður fyrir plöntusvif sem er aftur mikilvæg undirstaða næringar fisks. fisks. Ég spyr hæstv. umhverfisráðherra, í ljósi þeirra jákvæðu áhrifa sem hvalir hafa á vistkerfi sjávar og loftslagið almennt: Hver er afstaða ráðherra til hvalveiða Íslendinga? Í annan stað liggur nú fyrir í ráðuneyti ráðherra umsókn frá Hval hf. um undanþágu svo fyrirtækið geti hafið hvalveiðar að nýju. Fjölmiðlar hafa greint frá því að hjá heilbrigðiseftirliti Vesturlands liggi nú aðeins fyrir drög að starfsleyfi, það hafi sem sé ekki enn verið veitt, og heimilt sé að veita andmæli við þeim drögum til 9. júní. Eftir það hafi síðan heilbrigðiseftirlitið fjórar vikur til að afgreiða umsóknina. Vegna upplýsinga um að Hvalur hf. hafi ekki brugðist við ýmsum frávikum frá fyrri starfsleyfum sem teljast vera alvarleg á borð við mengun frá olíutanki og brot gegn reglugerð um neysluvatn, þá spyr ég hæstv. ráðherra: Hvernig er fyrirhugað að bregðast við beiðni fyrirtækisins um þessa sérstöku undanþágu? Er að mati ráðherra rétt að veita fyrirtæki sem ekki hefur starfað í samræmi við reglur í landinu undanþágu frá lögbundnu starfsleyfi, sérstaklega í máli sem er jafn umdeilt og raun ber vitni þegar kemur að hvalveiðum Íslendinga?

Þannig að það er bara í ákveðnu ferli eins og lög gera ráð fyrir og ég held að við viljum halda því þannig.

og að við ráðum þeim málum sjálf. Svo getum við tekist á um hvað sé rétt að gera o.s.frv. og hvað við viljum gera. En það er gríðarlega mikilvægt og bara heyrir beint undir lífsafkomu íslenskrar þjóðar

Þetta er áhugavert. Ég tek fyllilega undir að það er mikilvægt að við ráðum okkar málum sjálf eins og hver önnur fullvalda þjóð. Ég deili ekki áhyggjum ráðherrans af því að ef við værum innan Evrópusambandsins myndum við neyðast til að veiða hval. Ég velti því fyrir mér, vegna þess að þegar menn verða ráðþrota eru þetta alltaf síðustu rökin, að við ætlum að ráða þessu sjálf:

Virðulegur forseti. Hv. þingmaður segir hér að ég hefi enga skoðun á lífríki sjávar. — Enga skoðun á lífríki sjávar? Ég var nú að fara nákvæmlega yfir það hér í mínu svari, sem er algerlega skýrt.

Hvaða spurningu? Það er algerlega skýrt í mínum huga og liggur alveg fyrir að ég legg áherslu á það að við nýtum auðlindir bæði sjós og lands með sjálfbærum hætti.

kemst höfundur að þeirri niðurstöðu [Kliður í þingsal.] að slælegir stjórnarhættir og spilling séu stórir áhrifaþættir í miklu brottfalli hjá lögreglumönnum undanfarin 15 ár. Breytinga sé þörf í stjórnarháttum og skipulagi lögreglunnar. Ritgerðin, sem ber titilinn Það hefur enginn verið rekinn fyrir að gera ekki neitt, fjallar um brotthvarf menntaðra lögreglumanna úr starfi á undanförnum árum en sjálf segist höfundur hafa horft á eftir of mörgum góðum samstarfsfélögum hverfa úr starfi og hafi hún þess vegna ráðist í þessa rannsókn. Viðbrögð lögreglunnar við þessari niðurstöðu? Jú, ekki nóg með að ríkislögreglustjóri hafi ekki áhyggjur af spillingu og frændhygli innan lögreglunnar heldur fullyrðir hún eftir útkomu þessarar rannsóknar að engar vísbendingar hafi komið fram um kerfisbundna spillingu innan lögreglunnar. Spurning mín til hæstv. dómsmálaráðherra er: Hvernig ætlar ráðherra að bregðast við þessum vísbendingum um kerfislæga spillingu innan lögreglunnar?

ég mun að sjálfsögðu fara yfir þetta mál í ráðuneytinu. Ég mun m.a. hitta skýrsluhöfund og kynna mér röksemdir sem þarna liggja að baki og eiga þá samtal við stjórnendur í lögreglunni og skoða þetta mál nánar.

atvinnugrein sem er innlendur landbúnaður. Það er mjög mikilvægt upp á það að við höfum grundvöll bæði fyrir lagasetningu en líka fyrir samspili landbúnaðar við aðra stefnumótun stjórnvalda. Ég nefni sjálfbærni í nýtingu náttúruauðlinda, landnýtingu sem tekur mið af ástandi vistkerfa á hverjum tíma, verndun og eflingu líffræðilegrar fjölbreytni og síðast en ekki síst framleiðslu heilnæmra afurða, matvælaöryggi og svo fæðuöryggi, þannig að hér, ásamt áherslum í loftslagsmálum, erum við að leggja grunn, að mörgu leyti byggt á þeirri stefnumótun sem sómi er að að Alþingi fái tækifæri til að greiða atkvæði um hér.

á áhættuvefjum þannig að ef við fáum svona uppákomu eins og í Húnaþingi vestra nú í vor þá erum við í sömu sporum. Það hefði verið bragur að því, frú forseti, ef við hefðum tekið á þeim málum sem út af standa í stað þess að vera hér með „best í heimi“-stefnu

inn í framtíðina um landbúnaðarmál. Það er ýmislegt fínt í þessari stefnu, annað ekki svo mjög, eins og gengur og gerist. Umræðan hér í þingsal í gær var reyndar mjög góð, margt sem kom þar fram og ástæða eiginlega til að bíða allt að því spennt eftir aðgerðaáætlun. En í ljósi þess að þetta er þetta stjórnarplagg, þessi stefna sem stjórnarflokkarnir þrír hafa markað sér, með sínum ágætu

Undirliggjandi er það viðhorf að landbúnaður sé eiginlega til vandræða vegna þess að hann losi gróðurhúsalofttegundir, eins og reyndar allar mannlegar athafnir. Hér má sjá fingraför stefnu Evrópusambandsins í landbúnaðarmálum sem hefur birst mjög illilega til að mynda í Hollandi þar sem meginmarkmiðið í landbúnaðarmálum virðist vera að draga úr umfangi landbúnaðar. Miðflokkurinn hefur lagt fram heildstæða stefnu í landbúnaðarmálum með alvörulausnum. Það hefur lítið verið gert með það af hálfu þessarar ríkisstjórnar. Í staðinn fáum við hér plagg með nokkrum frösum

stefnu í landbúnaðarmálum til næstu 17 ára og það er mikið um falleg orð þarna en það er erfitt að sjá hvort

Við hefðum viljað sjá okkur hugsa miklu meira út fyrir boxið, finna nýjar lausnir og koma með nýjar aðferðir til að tryggja það að bændur geti

sem er kannski ekki skrýtið í ljósi þess að vímuefni vaxa í náttúrunni allt í kringum okkur í öllum kimum heims. Manneskjan þróaðist samhliða þessum efnum. Við erum með móttakara í líkamanum fyrir mörgum þeirra og margir vilja meina að notkun efnanna eigi stóran þátt í þróun mannsins og samfélags okkar. Það er í eðli okkar að sækjast í breytta vitund, að víkka hug okkar, að sjá heiminn frá nýju sjónarhorni. Þessi löngun er sterk strax frá ungum aldri. Við sjáum það á börnunum okkar þegar þau hringsnúast þar til þau detta í gólfið í hláturskasti. Þessi löngun vex ekkert af okkur en flest okkar hafa hemil á henni og hún veldur engum vanda. Þroskaferli ungs fólks er fjölbreytt og mismunandi og fyrir mörg er áhættuhegðun á tímabili eðlilegur þáttur í þroskaferli. Mörg prufa sig áfram með mismunandi efni og það hefur sýnt sig að bönn og refsingar hafa lítil sem engin áhrif. Þau koma ekki í veg fyrir fikt og þau koma ekki í veg fyrir að fólk þrói með sér vímuefnavanda. Ef við getum ekki komið í veg fyrir vímuefnanotkun viljum við þá ekki tryggja eins öruggt umhverfi og hægt er? Viljum við að ungt fólk sem er að fikta hafi þann valmöguleika að sannreyna öryggi þeirra efna sem þau ætla að nota?

þá liggur í augum uppi að naloxón þurfi að leyfa í lausasölu. Viljum við að fólk þori að hringja í sjúkrabíl ef eitthvað fer úrskeiðis, t.d. ef einhver ofskammtar? Í dag er fólk hrætt við að hringja vegna þess að það er samkvæmt lögum að fremja glæp og getur átt von á því að lögreglan mæti. Þá bjargar lífum að afnema refsingar við neysluskömmtum vímuefna svo að fólk þori að hringja eftir aðstoð. Skaðaminnkun snýst um að viðurkenna að fólk mun nota vímuefni, hvort sem okkur líkar það betur eða verr. Refsingar komi ekki í veg fyrir það. Hugmyndafræði skaðaminnkunar krefst þess að við horfumst í augu við þann raunveruleika og setjum lög og reglur í samræmi við þann raunveruleika vegna þess að okkur er annt um fólk og það skiptir okkur máli sem samfélag að koma í veg fyrir dauðsföll, að koma í veg fyrir skaða. Við gerum það með því að tryggja aðgengi að skaðaminnkandi úrræðum en fyrst og fremst þá gerum við það með því að hætta að láta refsikerfið díla við vanda sem er í grunninn félagslegur. Hugmyndafræði skaðaminnkunar neyðir okkur til að horfa á dýpri vandann og þegar við áttum okkur á áföllunum sem liggja að baki vímuefnavandanum þá skiljum við hversu mikil vanþekking og hversu miklir fordómar felast í því að ætla að refsa vímuefnanotendur til hlýðni. Lögreglan telur að 40 manns hafi látist aðeins fyrstu þrjá mánuði þessa árs vegna lyfjatengdra andláta. Það eru nánast jafn margir og létust allt árið 2021 og þó voru það óvenjumörg andlát. Þetta er ógnvænleg þróun, forseti. Þetta er þróun sem á sér stað þrátt fyrir og jafnvel vegna þeirrar bann- og refsistefnu sem viðgengist hefur í allt of mörg ár án þess að það sé hægt að sýna neinn árangur, forseti. Við erum búin að vera með stefnu í vímuefnamálum í áratugi sem hefur ekki getað sýnt neinn árangur. Hvernig leyfist okkur að halda áfram á þeirri braut? Ég bað um þessa umræðu fyrst og fremst vegna þess að mér hefur fundist ráðherra tala á þann veg að skaðaminnkun og afglæpavæðing sé sitthvor hluturinn og það veldur mér áhyggjum vegna þess að það varpar ljósi á ákveðið þekkingarleysi á málaflokki sem ráðherra segist ætla að ráðast í af alvöru. Mig langar til að trúa því að ráðherra ætli að ráðast í átak í þeim málaflokki af alvöru vegna þess að þetta er gríðarlega mikilvægt mál, miklu mikilvægara heldur en við gerum okkur grein fyrir, vegna þess að þróunin er þannig að skaðinn er að verða meiri, skaðinn er að aukast, andlátum er að fjölga, vanlíðan fólks er að aukast og við verðum að grípa inn í. Stefnan sem við keyrum áfram í dag er ekki að virka. Ég lagði fram nokkrar spurningar á grundvelli umræðunnar sem við ætlum að eiga hér í dag. En spurningin sem ég vil helst leggja áherslu á að ráðherra svari er hvernig ráðherra telur að það sé hægt að ná markmiðum skaðaminnkunar án þess að afnema refsingar fyrir neysluskammta,

um þær harkalegu upplýsingar sem berast af alvarlegu ástandi, ópíóíðafaraldri, eins og nefnt er. Þess vegna er mjög mikilvægt að við tökum þessa umræðu hér og það er þakkarvert.

vel, að ég þarf að rýna af öllu afli inn í þetta umhverfi og þau úrræði sem við þurfum að

skaðaminnkun vísar sannarlega til stefnu, verkefna og verklags sem miðar fyrst og fremst að því að draga úr heilsufarslegum, félagslegum og efnahagslegum afleiðingum notkunar löglegra og ólöglegra vímuefna

Það er sannarlega þannig að samskipti og þjónusta sem byggir á skaðaminnkandi hugmyndafræði hefur það að leiðarljósi að mæta hverjum og einum af mennsku og virðingu og lagður er grunnur að því að mynda traust meðferðarsamband. Í fjölmiðlum hafa nokkrir fyrrum gestir Frú Ragnheiðar til að mynda lýst því hvernig samskipti á þessum forsendum við sjálfboðaliða verkefnisins hafa gert það að verkum að þau upplifðu sig ekki ein og á jaðri samfélagsins fundu fyrir hlýju og kærleika. Þetta viðmót og samskiptin sem byggja á því er sambærilegt því sem þekkist í batamiðaðri hugmyndafræði í geðheilbrigðisþjónustu, sem dæmi út frá spurningunum. Því má segja að viðmót skaðaminnkunar eigi við alls staðar þar sem fólk er, notar vímuefni og þarf á þjónustu að halda. Skaðaminnkunin er þannig byggð á viðurkenningu þess að fjöldi fólks víða um heim heldur áfram að nota vímuefni þrátt fyrir jafnvel ýtrustu viðleitni í samfélaginu til að fyrirbyggja upphaf eða áframhaldandi notkun vímuefna. Það leiðir hugann að því sem hv. þingmaður kom inn á um virkni á áhættuhegðun með bönnum og refsingum. Aðgengi að gagnreyndri meðferð er alltaf mikilvæg fyrir fólk með vímuefnavanda en það eru ekki allir sem treysta sér í það á tilteknum tímapunkti eða hafa viljann til þess. Því er þörf á valkosti fyrir fólk sem notar vímuefni sem hjálpar því að lágmarka áhættu á skaða af áframhaldandi notkun. Þetta er eitt af grundvallarsjónarmiðum skaðaminnkunar og mikilvægt að hafa í huga þegar við horfum til allra þeirra úrræða sem við getum gripið til innan þessa ramma,

þá hvernig. Ég hef rýnt vel í þetta og ég var með starfshóp í gangi, sannarlega í þeim tilgangi að ná utan um það, skilgreiningu á neysluskammti. En ég held að það sé mjög mikilvægt að horfa á lykilhugtökin í þessu, refsinguna fyrir glæp og kvarða til lögleiðingar og allt þar á milli, það er eitthvað sem heitir afglæpavæðing, alveg eins og við erum með regluverk í kringum áfengi og tóbak.

áfallasögu. Forvarnir, svo sem aðgengi að sálfræðimeðferð eftir áföll barna og ungmenna, gætu forðað fólki frá því að leita í vímuefni síðar á ævinni sem þróast gæti í fíknivanda. Fyrir fjórum árum skrifaði Tinna Kristín Gísladóttir BA-ritgerð sem ber yfirskriftina Er skaðaminnkun betri kostur en stríð gegn fíkniefnum? Í útdrætti segir m.a., með leyfi forseta: „Skaðlegar afleiðingar vímuefna fyrir bæði notendur og aðstandendur hafa lengi verið viðurkenndar en þrátt fyrir það sjá sumir bannstefnuna og aðför hennar sem meira vandamál en fíkniefnin. Víða á Vesturlöndum er hamlandi stefnu beitt gagnvart fíknivandanum og er sú stefna iðulega nefnd stríð gegn fíkniefnum. Fíknistríðið felur í sér að harðar refsingar eru við lýði fyrir fíkniefnabrot en hætta er á að hamlandi stefna ýti undir útskúfun fíkniefnaneytenda og auki þannig á vanda þeirra. Fíknistríðið er talið valda meiri skaða en misnotkun vímuefna og virðist frekar viðhalda heilbrigðisvandamálum.“ Í ritgerð Tinnu Kristínar eru ólíkir kostir teknir fyrir og metnir ásamt reynslu frá nokkrum löndum sem hafa afglæpavætt fíkniefni og rannsóknir sýna jákvæðan árangur. Sá árangur sem náðst hefur er ekki einungis vegna afglæpavæðingar heldur einnig skaðaminnkunar en þetta tvennt helst óhjákvæmilega í hendur. Afglæpavæðing fíkniefna er ekki það sama og lögleiðing því að afglæpavæðing að afglæpavæðing fíkniefna gerir þau ekki lögleg. Það felur ekki í sér að stjórnvöld taki yfir sölu þeirra og skapi löglegan markað með fíkniefni líkt og gert var með áfengi. Herra forseti. Við stefnumörkun er ráðlegt að leita í rannsóknir og reynslu annarra þjóða í þessum efnum og leggja áherslu á að fækka þeim sem leita í vímuefni, minnka skaða þeirra sem ánetjast þeim og gæta að því að ýta ekki undir áhættuhegðun ungmenna í þessum efnum.

Virðulegi forseti. Mig langar til að þakka málshefjanda fyrir þessa umræðu og ráðherra fyrir ræðu hans og öðrum ræðumönnum líka. Það er mikilvægt að við ræðum þessi mál hér sem snúa að því fólki sem hefur átt sér fáa málsvara í samfélaginu. Þessi umræða er mikilvæg. En það er líka mikilvægt og gott framtak sem er þess virði að minnast á hér að síðastliðinn mánudag kom margt okkar fremsta tónlistarfólk fram á tónleikum í troðfullum Eldborgarsal Hörpu þar sem söfnuðust 38 milljónir fyrir skaðaminnkunarverkefni Rauða krossins. það var ekki síður mikilvægt að þúsundir, líklega tugþúsundir Íslendinga horfðu á tónleikana og fengu upplýsingar og lærdóm um skaðaminnkun og ópíóíðafaraldurinn sem nú geisar hérlendis og víða um lönd. Það fólk sem stóð að þessum tónleikum á þakkir skildar. Sá sem hér stendur hefur fyrir löngu komist á þá skoðun að fíkniefni séu heilbrigðis- og samfélagsvandi sem á ekki að refsa fyrir — fyrir löngu síðan. Ég veit að það eru skiptar skoðanir hér inni um þau mál en viðhorf þjóða allt í kringum okkur eru að breytast og þau munu breytast hér líka. hér líka. Við vorum meðal síðustu þjóða að horfast í augu við að bannstefnan sem rekin var gegn vínanda við upphaf 20. aldar virkaði ekki. Það tók okkur 74 ár að hætta bannstefnu gegn vínanda að fullu. Víðast annars staðar í löndum sem við berum okkur saman við stóð sú arma tilraun að hámarki í 15 ár.

Ég vil sérstaklega hrósa heilbrigðisráðherra og ráðuneytinu fyrir að hafa dreift 1.730 skömmtum af (Forseti

Virðulegi forseti. Ég þakka fyrir þessa umræðu, þakka fyrir það sem ég hef fengið að heyra nú þegar og það sem ég á eftir að heyra. Ég hef sterka skoðun á þessu máli

þá fara þeir sem eru að tefla heim og tefla skákina til enda með aðstoðarmönnum og fara svo aftur til baka og klára skákina. Þannig sé ég þetta vandamál fyrir mér, við erum ekki búin að tefla skákina til enda. Það er ekki bara einföld lausn að afglæpavæða eða bjóða hvað er skaðaminnkun? Ég var á ráðstefnu um daginn þar sem fíkill kom og hélt ræðu og sagði okkur frá því að hann lifði lífi sínu þannig: Þau eru par sem búa saman í íbúð á vegum borgarinnar og þau fá örorkugreiðslur. Þau fara á morgnana til læknis og fá morfínskammt. Svo eru þau bara í vímu allan daginn og hafa engan áhuga á því að láta renna af sér.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka málshefjanda og hæstv. ráðherra fyrir þessa umræðu hér í dag. Ég tek undir margt af því sem hér hefur komið fram. Við erum að breyta sýn okkar á okkar á aðferðir, hugmyndafræði og annað er varðar fíknisjúkdóma. Skaðaminnkandi nálgun er eitthvað sem við getum ekki litið fram hjá lengur. Það verður að mæta fólki þar sem það er. Við sjáum þó ólíkar leiðir. En það sem ég held að við getum öll verið sammála um er að grunnurinn að þeirri leið sem við veljum að fara verður að byggja á gagnreyndum rannsóknum, upplýsingum og nýjustu upplýsingum sem vísindin bjóða okkur upp á. Á Íslandi hefur meðferð við fíknisjúkdómum löngum verið byggð á bandarísku módeli sem byggist fyrst og fremst á heilasjúkdómi.

að spyrja bara hér út í kosmósið: Hver er staðan á heildarúttekt á heilbrigðisþjónustu við einstaklinga með vímuefnasjúkdóma sem fyrrverandi hæstv. heilbrigðisráðherra, Svandís Svavarsdóttir, setti af Við getum engar ákvarðanir tekið fyrr en við höfum yfirsýn. Við heyrum alls konar sögur, við heyrum alls konar tölur, við höfum ólíkar skoðanir, ólíka sýn. Við þurfum að fá þessa heildarúttekt áður en við getum farið af stað í stefnumótun í farið af stað í stefnumótun í málaflokknum. Herra forseti. Ég þreytist ekki á að nefna þegar við erum að tala um þennan málaflokk að við verðum að átta okkur algerlega á grunnforsendunni sem liggur á bak við allt og það er auðvitað það að alkóhólismi er sjúkdómur. Fíklar eru veikir, neyslan er ákveðið einkenni veikinnar. Það gerir það ekki að verkum að þeir sem eru undir áhrifum, fíklar, alkóhólistar, séu ekki ábyrgir gjörða sinna.

er nú oft þannig að fólk sem er með brenglaða hugsun og sækir í vímu er ekkert endilega rosalega mikið í vímunni að velta því fyrir sér hvort vímuefni sé löglegt eða ólöglegt — er síðan andlag einhvers konar refsingar. Þá erum við í raun og veru, finnst mér, búin að missa sjónar á því að þetta er einmitt heilbrigðisvandi. Það er hins vegar ekki einangrað svar út af fyrir sig að ætla sér að koma með einhvers konar refsileysi gagnvart vörslunni og láta þar við sitja. Ef við ætlum að gera einhvers konar breytingar á kerfinu í þá veru þá þurfum við auðvitað líka næstu spurningu sem er: Hvað gerum við svo? Hvað gerum við þegar við erum að mæta veikum einstaklingi á götunni? Við ætlum ekki að sekta hann eða refsa honum. En viljum við ekki frekar bjóða upp á einhvers konar úrræði sem geta mögulega hjálpað viðkomandi til betra lífs, eins og hv. þm. Tómas Tómasson kom hérna inn á? Þetta er ofureinfaldlega flókinn vandi en það er algjör grunnforsenda og við verðum alltaf að hafa það í huga að við eigum ekki að refsa veiku fólki nema það sé að brjóta af sér með öðrum hætti en bara því að svala fíkninni, sem er veikin.

Við virðumst enn haldin þeirri ranghugmynd að fangelsisvist og refsingar séu góð leið til að stýra hegðun fólks þrátt fyrir að liðnir séu áratugir og jafnvel farið að telja í árhundruðum síðan við áttuðum okkur á því að svo er ekki. Það að skilja ástæður athæfis fólks og ráðast að rót vandans er ekki einungis mannúðlegra og meira í samræmi við þá þekkingu sem við höfum heldur beinlínis vænlegra til árangurs. Í umræðum um afglæpavæðingu vímuefna er áhyggjum gjarnan lýst af því að neysla vímuefna myndi aukast. Í þeirri umræðu vantar fókusinn á það hvers vegna neysla vímuefna er álitin vandamál. Það að fólk neyti vímuefna yfir höfuð er ekki vandamálið heldur mögulegar afleiðingar neyslunnar, beinar og óbeinar, á heilsu einstaklingsins sjálfs eða á samfélagið í kringum hann. Vímuefnaneysla er þannig ekki vandi sem er þess eðlis að koma þurfi í veg fyrir að fólk komist í vímu með öllum tiltækum ráðum, það er skaðinn sem neysla vímuefna getur valdið sem við þurfum að koma í veg fyrir. Það gerum við einfaldlega ekki með refsingum. Fólki sem býr við erfiðar félagslegar aðstæður, fólki sem hefur lítið eða ekkert bakland er hættara við að lenda í viðjum fíknar. Fíkni á líka oft rætur að rekja til áfallasögu einstaklinga. Afglæpavæðing snýst um skaðaminnkun. Ef fólk er nú þegar komið á þann stað að leita lausnar í heimi vímuefna þá gefur augaleið að það að lenda í viðjum refsikerfisins er ekki leiðin út, þvert á móti. Ef eitthvað þá gera refsingar, sér í lagi fangelsisrefsingar, illt verra, þær auka jaðarsetningu fólks og geta haft alvarleg áhrif á framtíð fólks og tækifæri. Það þarf að ráðast að rót vandans en ekki afleiðingar hans. Fólk þarf að geta fengið stuðning þegar á reynir en í staðinn erum við að nálgast félagsleg vandamál með refsikerfinu, (Forseti hringir.) sem ekki er einungis gagnslaust til þess að ráða bót á vandanum heldur beinlínis skaðlegt. Við búum við kerfi sem beinlínis refsar fólki þegar það þarf á hjálp að halda og því þarf að breyta.

Virðulegur forseti. Þróunin í notkun vímuefna veldur óneitanlega miklum óhug. Vímuefni hafa aldrei verið jafn aðgengileg með tilkomu ýmissa netsvæða þar sem salar ganga nafnlausir og órekjanlegir. Sala á grófari og hættulegri efnum fer vaxandi og nú heyrum við af dauðsföllum sem rekja má til blandaðra efna, t.d. blandaðra með lífshættulegum ópíóíðum eins og fentanýl. Þessi sorglega þróun hefur verið mikil áskorun í öðrum ríkjum og það er sorglegt að slíkt eigi sér stað hér á landi. Umræðan um þennan málaflokk hefur þroskast með meiri skilningi, þekkingu og minni róttækni á báða bóga. Við erum öll sammála um að efla skaðaminnkandi úrræði til að grípa og aðstoða þá sem eru langt komnir í neyslu.

Stefnan er ávallt sú að styðja við fólk til að losna úr heljargreipum fíknarinnar. Kjarni skaðaminnkunar er að bjóða þeim úrræði sem lágmarka skaðann og áhættuna. Það þarf líka að grípa fólk sem hefur orðið fyrir áfalli með sterkum stoðum í geðheilbrigðiskerfinu því algengt er að neytendur eigi sér djúpa áfallasögu sem ekki hefur verið unnið úr. Það er einnig mikilvægt að við höldum áfram að efla fræðslu og forvarnir allra, sérstaklega barna og ungmenna, og koma í veg fyrir að börn þrói með sér áhættuhegðun og þar liggur rauði þráðurinn. Börn verða fullorðin og við eigum að koma í veg fyrir að líf þeirra þróist út í neyslu fíkniefna. Þar þurfum við að standa vörð um innleiðingu og framfylgd laga um farsæld í þágu barna og sálræna aðstoð samhliða skaðaminnkandi úrræðum og koma í veg fyrir fordóma í garð fíkniefnaneytenda því það eiga sér allir sögu sem við vitum ekkert um.

Ég vil taka fram í upphafi að Samfylkingin vill að við endurskoðum refsiramma vímuefnalöggjafarinnar og að við aukum stuðning og aðstoð við þau sem glíma við vímuefnavanda. Við viljum líka að varsla neysluskammta sé ekki refsiverð og það er mjög mikilvægt að hafa það í huga að það að varslan sé ekki refsiverð sé ekki valkvæður hluti skaðaminnkunarstefnunnar. Það er nauðsynlegur hluti skaðaminnkunarstefnunnar að láta af refsistefnunni. Refsistefnan drepur fólk og við verðum að horfast í augu við það. Það er alveg sama hvernig hún er framkvæmd. Hún skaðar vímuefnanotendur, hún viðheldur fordómum, jaðarsetningu og vinnur gegn mannréttindum og ekki síst mannréttindum kvenna á jaðri samfélagsins. Ég tel votta fyrir pólitískum vilja hjá hæstv. heilbrigðisráðherra til að færa þessi málefni í viðunandi horf en ég vil brýna hann til að taka af skarið og bíða ekki eftir því að tilteknir starfshópar komist að einhverri hugsanlegri niðurstöðu. Hann ber pólitíska ábyrgð á því að taka af skarið hvað þetta varðar. Við stöndum á krossgötum. Við erum að missa ungt fólk í blóma lífsins í hrönnum og okkur ber að bregðast við, grípa inn í og gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir fleiri andlát af ofskömmtun þegar við vitum að við höfum tæki í höndunum til að koma í veg fyrir þau. En grundvöllurinn verður að vera skaðaminnkun og afnám refsistefnunnar.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þm. Halldóru Mogensen fyrir að hefja þessa þörfu umræðu, umræðu um málaflokk sem ég þekki einmitt vel. Undanfarin ár hefur orðið mikilvæg viðhorfsbreyting í málaflokknum; áherslan hefur orðið á að við tökumst á við vandann eins og hann er, nefnilega heilbrigðisvandi. Hæstv. heilbrigðisráðherra hefur verið ötull talsmaður þessa og tekið fjölmörg jákvæð skref þegar kemur að skaðaminnkandi úrræðum. Skrefin eru þó mun stærri og fleiri og það þarf að ganga hraðar, jafnvel hlaupa. Fólk, ungt fólk með lífshættulegan fíknisjúkdóm kemur ítrekað að lokuðum dyrum í heilbrigðiskerfinu. Það er í æpandi mótsögn við þá viðhorfsbreytingu sem hefur orðið. En aðeins um ofuráherslu málshefjanda á afnám refsinga fyrir svokallaða neysluskammta. Um það vil ég segja enn og aftur að þarna þykir mér bæði byrjað á vitlausum enda auk þess sem horft er fram hjá mikilvægum staðreyndum. Málshefjandi veit að fólki er refsað fyrir vörslu svokallaðra neysluskammta með sektum sem eru lægri en umferðarlagasektir og brot fyrir vörslu fíkniefna koma ekki fram á sakavottorði. Fyrirspurn mín hér á þinginu sýnir síðan að 84% þeirra sem lenda í refsivörslukerfinu fyrir vörslu neysluskammta gera það í tengslum við önnur brot, m.a. umferðarlagabrot og ofbeldisbrot. Ég hef ekki heyrt málshefjanda tala fyrir því að þau brot séu gerð refsilaus vegna neyslu vímuefna, en hún vill kannski svara því hér. Við ræðum hér og erum öll sammála um mikilvægi þess að meðhöndla fíknisjúkdóma í heilbrigðiskerfinu og því verður að halda því til haga að heilbrigðisstarfsfólk leggur höfuðáherslu á að meðferðarúrræði séu efld og aukin og það vil ég líka gera hér í dag. Ég hvet hæstv. ráðherra enn og aftur til að efla og auka skilvirkar forvarnir, fræðslu og fjölbreytt meðferðarúrræði, til að taka fleiri og stærri skref til skaðaminnkunar til að hjálpa fólki með vímuefnavanda í heilbrigðiskerfinu.

Ég fór á ráðstefnu fyrir 30 árum í Ameríku varðandi fíknimál. Þar komu helstu sérfræðingar á þessu sviði og töluðu við okkur. Þeir útskýrðu það m.a. fyrir okkur að alkóhólismi, ef það er samnefni yfir alla sem eiga við fíkniefnavandamál að stríða, er þriðji stærsti dauðsvaldurinn á eftir krabbameini og hjartasjúkdómum.

Alkóhólistinn fer í meðferð og lærir sitthvað um sjúkdóminn og ástand sitt og kemur úr meðferðinni vitandi nákvæmlega af hverju hann er þarna og hvað skeði. En hann verður að halda sér við með því að hitta aðra alkóhólista eða fíkniefnaneytendur, sem eru líka að glíma við þetta, til þess að það snjói ekki í sporin, því að það er svo algengt að það snjói í sporin og einn daginn man viðkomandi ekki eftir því hversu slæmt þetta var. Hættan er sú að þeir sem eru búnir að vera í fíkniefnaneyslu og fara síðan beint í fíkniefnaneyslu aftur eftir að hafa verið án áfengis eða fíkniefna í einhvern tíma fari í skammtinn sem þeir tóku síðast. Hann er of stór. Líkaminn ræður ekki lengur við þann skammt sem þeir voru vanir að taka áður. Þannig að það er mikið atriði að það sé hugsað vel um fólk þegar það er búið að vera í neyslu og það sé leitt í gegnum lífið og hafi aðstoð.

dag. Ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýn vegna þess að mér finnst umræðan undanfarin ár hafa breyst og mér finnst vera kominn miklu meiri samhljómur þegar kemur að því að átta sig á mikilvægi skaðaminnkunar. Það er gott og það er nauðsynlegt. Mig langar að taka undir með þeim sem hafa talað um það að áfallasaga og félagslegar aðstæður eru hluti af því heildarumhverfi sem þarf að huga að. Við erum partur af því samfélagi sem við búum í og við mótumst af því sem hendir okkur á lífsleiðinni, ekki síst ef við verðum fyrir einhvers konar misrétti eða ofbeldi. Ég vil líka taka undir það að það er mikilvægt að fólk þori og geti leitað aðstoðar fyrir sig eða aðra ef á þarf að halda vegna vímuefnanotkunar. Mér finnst mikilvægt að við mætum fólki þar sem það er statt en á sama tíma vil ég einnig segja að mér finnst mikilvægt að leggja áherslu á forvarnir. Árangur okkar í áfengis- og tóbaksvörnum er, held ég, eitthvað sem við eigum að vera stolt af og byggja á því sem vel hefur gengið þar. Að lokum vil ég taka undir með hv. þm. Jódísi Skúladóttir um mikilvægi þess að klára vinnu við heildarúttekt á heilbrigðisþjónustu við einstaklinga með

Ef við hugsum þetta út frá einstaklingnum, ef við hugsum þetta út frá fjölskyldunum og samfélaginu í heild, þá hlýtur eitt form skaðaminnkunar að vera öflugt meðferðarstarf. Þetta þarf að vera fjölbreytt. Það þarf að vera hægt að mæta veiku fólki, fíklum og alkóhólistum á götunni þar sem það er hverju sinni og veita því viðeigandi úrræði þar. En það hlýtur alltaf að vera það sem kemur kannski í veg fyrir mesta skaðann, þ.e. að koma fólki á beinu brautina aftur,

Menn geta kannski í einhvern smá tíma verið móttækilegir fyrir því af því að eitthvað hefur komið fyrir sem kallar á þá hugsun. Hins vegar erum við stundum á þeim stað að þessi gluggi getur lokast svolítið fljótt. Það er bara þannig á Íslandi að meðferðarúrræðin sem eru í boði eru það fjársvelt að þessi gluggi nýtist ekki sem skyldi og það höfum við mörg dæmi um, til að mynda frá sjúkrahúsinu Vogi. Síðan langaði mig aðeins að segja eitt varðandi það að menn tala stundum um að það sé svo flókið fyrirbæri að skilgreina neysluskammta. Við erum samt að því í löggjöf og öllum mögulegum hlutum hér á þingi, daginn út og inn, að búa til skilgreiningar yfir hina ýmsu hluti, og við vitum oftast að þessar skilgreiningar eru ekki fullkomnar og það verða jaðartilfelli og það verður eitthvað sem hægt er að segja að orki tvímælis og þar fram eftir götum. Við erum með svona hluti í skattkerfinu okkar, almannatryggingakerfunum okkar, úti um allt.

Það er bara mjög hamingjusamt þar sem það er og það sér ekki fram á að vilja hætta og þá er það bara þannig. Sumir hætta á eigin forsendum. Þetta er alls konar. Við verðum að vera opin fyrir þessu og aðstoða þá einstaklinga sem taka þessa ákvörðun í sínu lífi. Hugsið ykkur ef þið lendið í slysi og þið fáið bakverk

En það sem er mikilvægast í þessu er að við þurfum að snúa þessu við. Við erum með refsi- og bannstefnu sem er búin að vera hérna í áratugi. Hver er árangurinn af henni? Getur einhver sýnt mér það á blaði hver árangurinn er af núverandi stefnu?

ég reyndi að fanga það hér í svari um skilgreiningu á skaðaminnkun, að við þurfum auðvitað að horfa til fjölbreyttra meðferðarúrræða á grundvelli skaðaminnkunar. Það verður að hafa það í huga. Ég held að við þurfum hins vegar að virða þann þátt sem snýr að refsingu fyrir glæp — og maður horfir á skaðaminnkunarhugtakið — þá getur það valdið tjóni í sjálfu sér. Þannig verðum við að horfa á þetta en ekki missa sjónar á því að við þurfum að fara í mjög fjölbreytt úrræði. Það hefur náðst árangur út frá þessu sem við köllum afglæpavæðingu.

Mjög mikilvægur áfangi. Í maí 2021 var samið um skaðaminnkandi þjónustu á vettvangi fyrir einstaklinga með vímuefnavanda, það var jafnframt mikilvægur áfangi.

Frú forseti. Ég ætla að mæla hér á eftir fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011, stuðningur við einkarekna fjölmiðla. Ég stend hér sem staðgengill

Það þarf kannski ekki að hafa mörg orð um rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla á Íslandi og þróunina sem þar hefur orðið á undanförnum árum og áratugum. þarf heldur ekki að tíunda hér í þessum ræðustól mikilvægi sterkra óháðra fjölmiðla í lýðræðisþjóðfélagi. Í nágrannalöndunum okkar, Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð, hafa fjölmiðlar lengi verið styrktir af hinu opinbera með margvíslegum hætti, bæði beint og óbeint. Norðmenn og Svíar hafa veitt framleiðslu- og dreifingarstyrki. Finnar hafa lagt sérstaka áherslu á að styrkja fréttablöð sem eru gefin út á tungumálum minnihlutahópa þar í landi og í Danmörku hefur sérstakt styrkjakerfi verið við lýði um langt skeið þar sem bæði prentmiðlar og netmiðlar fá styrki til framleiðslu ritstjórnarefnis. Auk þess hafa verið veittir verkefnastyrkir vegna stofnunar nýrra fjölmiðla og ýmiss konar þróunarstyrkir. Á hvaða sjónarmiðum byggir svona ríkisstuðningur? Jú, hann byggir á sjónarmiðum um virkt og raunverulegt tjáningarfrelsi og prentfrelsi og mikilvægi þess að ríkisvaldið stuðli að upplýstri og opinni umræðu og öflugum fréttaflutningi. Fjölmiðlar eigi heldur ekki að vera einungis upp á náð og miskunn fjársterkra aðila í samfélaginu komnir.

árum beitt sér fyrir því að á Íslandi sé veittur fjölmiðlastuðningur með sams konar hætti og hefur tíðkast á hinum Norðurlöndunum.

og afleiðingin af þessu hefur auðvitað verið sú að einkareknum fjölmiðlum hefur verið haldið í ákveðnu limbói. Það hefur vantað allan fyrirsjáanleika, styrkirnir verið veittir til skamms tíma í senn. Þetta er allt saman bagalegt en það breytir ekki því að ég held að það hafi verið raunverulegur og einlægur vilji að baki hjá hæstv. menningarráðherra að koma upp sterku og fyrirsjáanlegu styrkjakerfi fyrir einkarekna fjölmiðla, fjölmiðla, faglegu kerfi sem byggir á hlutlægum viðmiðum og fyrirsjáanlegum leikreglum og þá helst kerfi sem tryggir fjölbreytni og fjölræði en dælir ekki bara fé til þeirra stærstu og sterkustu.

sá vilji sem hefur legið til grundvallar þessari vinnu í ráðuneytinu. Það er líka ljóst ef við skoðum greinargerð þess frumvarps sem við ræðum hér í dag. Þar er talað um mikilvægi fyrirsjáanlegs stuðnings við fjölmiðla og að litið verði áfram sérstaklega til þeirra stuðningskerfa sem eru við lýði á hinum Norðurlöndunum. Hæstv. ráðherra lýsti því sérstaklega í fyrra á málþingi um opinberan stuðning við einkarekna fjölmiðla hún vildi fara dönsku leiðina í fjölmiðlastuðningi. Hún talaði sjálf um að hafa átt í átökum um þessi mál við þingmenn og átök hefðu átt sér stað milli stjórnarflokkanna og hæstv. ráðherra Lilja Alfreðsdóttir sagði að málið hefði verið henni erfitt sem ráðherra. Nú liggur hérna fyrir nefndarálit um frumvarp hæstv. menningarráðherra frá meiri hlutanum í allsherjar- og menntamálanefnd, þingmönnum Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Vinstri grænna. Ég verð nú að viðurkenna það að ég rak upp stór augu þegar ég las þetta nefndarálit því að það sem hefur gerst hérna er

Já, ég heyri gríðarlega ánægju frá þingmanni Sjálfstæðisflokksins, vissulega, bæði hér í dag og í gær, enda átti hún greinilega vinninginn í þessu máli en hinir flokkarnir drógu stutta stráið. Það sem gerist í þessu nefndaráliti er að þingmenn Framsóknarflokksins og þingmaður Vinstri grænna taka mjög afgerandi stöðu gegn þeirri stefnu sem hæstv. menningarráðherra, hæstv. ráðherra Framsóknarflokksins, hefur barist fyrir á undanförnum árum. Í nefndarálitinu segir nefnilega orðrétt, með leyfi forseta: „Til frambúðar er mikilvægt að horfið verði frá beinum styrkveitingum ríkisins til fjölmiðla

Hvað á eiginlega að lesa í þessa orð? Trúa sem sagt hv. þingmenn því að fjölmiðlar á hinum Norðurlöndunum sem þegið hafa styrki samkvæmt hlutlægum viðmiðum og fyrirsjáanlegum leikreglum um áraskeið, jafnvel áratugaskeið,

er það þá skoðun þessara þingmanna að hæstv. menningarráðherra hafi á undanförnum árum verið að beita sér fyrir aðgerðum sem eru til þess fallnar að draga tennurnar úr aðhaldshlutverki fjölmiðla? Og ef svo er, ef beinir styrkir skemma einhvern veginn fyrir aðhaldi, hvers vegna á þá ekki bara nákvæmlega það sama á við um óbeina styrki, skattstyrki?

Eftir að það hefur verið skoðað þá kannski kemur bara í ljós að beinir styrkir séu besti kosturinn. En við þurfum bara að ræða þetta allt og við viljum að það sé rætt. Hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra er á þeirri skoðun að þetta gæti verið besta leiðin. Ég vil sjá þetta líka, ég vil að fjölmiðlastefnan sjá þetta líka, ég vil að fjölmiðlastefnan verði rædd hér og ég er mjög spennt að sjá hvernig hún kemur út úr samráðinu sem verður í sumar. Þá vil ég taka mjög góða umræðu og ef niðurstaðan verður sú að beinu styrkirnir eru bestir þá mun ég fara á þá skoðun.“

og byggja áfram á þeim sjónarmiðum sem hafa legið til grundvallar fjölmiðlastuðningi á hinum Norðurlöndunum. Að því sögðu ætla ég að flytja hérna þetta ágæta nefndarálit frá 1. minni hluta allsherjar- og menntamálanefndar. Fyrsti minni hluti allsherjar- og menntamálanefndar tekur undir markmið frumvarpsins, að treysta rekstur einkarekinna fjölmiðla á Íslandi. Staða einkarekinna fjölmiðla hefur sjaldan verið viðkvæmari, en á þessu ári hafa fjórir fjölmiðlar hætt rekstri. Var ljóst af máli þeirra gesta sem komu fyrir nefndina að stuðningur við einkarekna fjölmiðla á undanförnum árum hafi skipt sköpum fyrir rekstur þeirra. Óþarfi er að orðlengja um mikilvægi fjölmiðla fyrir lýðræðið en ekki síður eru fjölmiðlar mikilvægir fyrir menningu landsins og íslenska tungu sem einnig á undir högg að sækja í fjölþjóðlegu 1. minni hluti vill árétta að mikilvægt er að fyrirsjáanleiki ríki varðandi stuðningskerfi við fjölmiðla. Það styrkjakerfi sem nú hefur verið um skamma hríð á Íslandi hefur verið viðhaft um ára- og áratugaskeið í nágrannaríkjum okkar með góðum árangri eins og nefndarfólk í allsherjar- og menntamálanefnd varð áskynja í heimsóknum sínum til Danmerkur og Noregs í vetur. Þar eru skilyrði rekstrarstuðnings fjölbreyttari en hér hefur verið og telur 1. minni hluti ýmislegt sem þar tíðkast til eftirbreytni. Fyrsti minni hluti áréttar mikilvægi innlendrar dagskrárgerðar fyrir íslenska tungu og tekur því undir með meiri hluta nefndarinnar um að hugmyndir ráðherra þess efnis að skylda streymisveitur til að leggja hluta áskriftartekna í innlenda dagskrárgerð séu góður kostur. Jafnframt bendir 1. minni hluti á að hægðarleikur væri, ef vilji væri fyrir hendi, að leggja til sérstakan stuðning við þær sjónvarpsstöðvar sem texta innlent sjónvarpsefni sitt sem og talsetja það sem erlent er. Með stuðningi við textun á innlendu efni væri aðgengi að sjónvarpsefni gert greiðara fyrir heyrnarskert fólk, eldra fólk, börn og fólk af erlendum uppruna. Tekur 1. minni hluti þannig undir með ÖBÍ – réttindasamtökum. Þá væri stuðningur vegna talsetningar mikilvægur fyrir íslenska tungu. Töluverður tími nefndarinnar fór í að ræða tekjumöguleika fjölmiðla á Íslandi. Rætt var um auglýsingatekjur og fyrirferð RÚV á þeim markaði en einnig um það hvernig innlendir fjölmiðlar sitja við annað borð en þeir erlendu þegar kemur að því hvað má auglýsa. Jafnframt var þó nokkuð rætt um hvort rétt væri að búa til einhvers konar skattaívilnun fyrir fjölmiðla, en það þarf að ígrunda vel, enda má ætla að tekjuskattsgreiðslur fjölmiðla sem reknir eru árum saman með tapi séu óverulegar. Annars staðar á Norðurlöndunum er þekkt að gerð sé sú krafa til fjölmiðla sem sækja um styrki að þeir starfræki að hluta áskriftarmiðil, hvort sem er að sjónvarps- eða prentefni, og telur 1. minni hluti vert að benda ráðherra fjölmiðlamála á þennan möguleika.

Áralöng umræða hefur átt sér stað varðandi fyrirferð RÚV á markaði sem verður ekki afgreidd í nefndaráliti með því að leggja það til að ein einstök deild stofnunarinnar, nánar tiltekið auglýsingadeildin, verði lögð niður. Sú tillaga meiri hlutans er hvorki nægilega ígrunduð né er hún studd nokkrum gögnum eða hugmyndum um hvaða áhrif slíkt eigi að hafa á markaðinn. Hvorki liggur neitt fyrir um það hvort slíkt hafi áhrif á auglýsingamarkaðinn né liggur nokkuð fyrir um að við niðurlagningu deildar innan RÚV aukist tekjur annarra fjölmiðla. Í nefndaráliti meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar segir annars vegar að mikilvægt sé að stjórnvöld haldi áfram að styðja við einkarekna fjölmiðla og hins vegar að horfið verði frá beinum styrkveitingum til fjölmiðla. 1. minni hluti bendir á að þetta sé dæmi um það hvernig þrír stjórnarflokkar virðist sigla í austur og vestur þegar kemur að viðhorfi til mikilvægis fjölmiðla í lýðræðissamfélagi og hvernig megi efla þá. Það var rauður þráður í samtali þingmanna í heimsóknum til Danmerkur og Noregs að fyrirsjáanleiki stuðningsins væri lykilatriði. Þannig væri það ekki ákjósanlegt að fjölmiðlar þyrftu, líkt og verið hefur hér á landi, að fara bónveg til stjórnvalda á hverju ári í von um styrkveitingu. Það væri hvort tveggja í senn vont fyrir reksturinn, atvinnuöryggi fjölmiðlafólks og kæmi niður á sjálfstæði fjölmiðla sem þurfa með þessari aðferð að stóla á velvild hins pólitíska valds þegar kemur að styrkúthlutunum. Eins og fram kemur í nefndaráliti meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar segir í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að hún ætli sér að efla starfsemi einkarekinna fjölmiðla. Í framhaldinu kemur frá sama meiri hluta að horfið verði frá beinum styrkveitingum til fjölmiðla og er það í samræmi við stefnu Sjálfstæðisflokksins. Án þess að nokkrar aðrar hugmyndir liggi á borðinu verður 1. minni hluti að mótmæla þessari framsetningu harðlega. Það liggur ljóst fyrir að fjölmiðlamarkaðurinn er nú þegar mjög viðkvæmur hér á landi sem og um allan heim. Var það samdóma álit í umsögnum og máli gesta að mikilvægt væri að koma á fót víðtæku styrkjaumhverfi og auka fyrirsjáanleika. Með orðum meiri hlutans í nefndaráliti um niðurfellingu beinna styrkja er verið að ganga í þveröfuga átt og minnka fyrirsjáanleika til nánustu framtíðar. Þeir sem nú hyggja mögulega á að setja á laggirnar fjölmiðil kunna að bíða og sjá hvaða stjórnmálaflokkur fær að ráða för við stefnumótun fjölmiðla á næstunni. Sundurlyndi stjórnarflokkanna er þannig að búa til sjálfstætt vandamál á íslenskum fjölmiðlamarkaði.

Ég verð nú að segja að það er alltaf gaman að hlusta á stjórnarandstæðinga hafa miklar áhyggjur af því hvernig okkur líður í stjórnarmeirihlutanum og hvað við erum að fjalla um þar, en mér finnst tvískinnungurinn samt töluverður.

það er hvatt til þess að þetta frumvarp verði samþykkt og að ráðherra hraði vinnu við heildarendurskoðun á rekstrarumhverfi fjölmiðla. Um þetta getum við verið sammála. Mér sýnist bara þau nefndarálit sem birst hafa og umræður verið í þá átt að fólk leggi til að þetta frumvarp sem hér um ræðir verði samþykkt. Ég held það sé líka rosalega mikilvægt fyrir hv. þingmenn að átta sig á því að hæstv. ráðherra mælti fyrir þessu frumvarpi sem framlengingu, bráðabirgðaákvæði til að framlengja þessa styrki, vegna þess að það er ekki komin þessi heildarmynd sem við köllum jú öll eftir.

Telur hv. þingmaður, og þá þingflokkur Samfylkingarinnar, að vera RÚV á fjölmiðlamarkaði, ekki bara auglýsingamarkaði, RÚV fjölmiðill, þessi öflugi fjölmiðill sem við eigum öll saman, með sínar tvær til þrjár útvarpsstöðvar og tvær sjónvarpsstöðvar alla vega og vefinn og annað,

Virðulegi forseti. Ég var einmitt að gagnrýna það að stuðningur við fjölmiðla hefur á undanförnum árum byggst á svona bráðabirgðaákvæðum, það hefur ekki verið þessi fyrirsjáanleiki sem hefur verið kallað eftir og er einmitt forsenda þess að tryggja gott rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla

hér er meiri hlutinn í nefndinni að lýsa ákveðnum sjónarmiðum sem stangast á við þau sjónarmið sem hafa komið frá hæstv. menningarráðherra og hennar viðleitni til að byggja upp sterkt styrktarkerfi fyrir einkarekna fjölmiðla til lengri tíma eftir fyrirsjáanlegum leikreglum. Varðandi Ríkisútvarpið þá gefur það augaleið að staða staða Ríkisútvarpsins á fjölmiðlamarkaði hefur talsverða þýðingu fyrir einkarekna fjölmiðla. Það auðvitað breytir myndinni. Það er hins vegar ekki þar með sagt að við getum farið að taka undir það að að Ríkisútvarpið og umsvif þess séu rótin að rekstrarvanda einkarekinna fjölmiðla. Mér þykir það algjör vitleysa að tala þannig eins og stundum er gert.

hér á eftir en það er auðvitað þannig að maður átti fyllilega von á því, það var bæði þannig í nefndinni og svo hér í þingsal, að við færum að ræða um fjölmiðlamarkaðinn allan og stöðu fjölmiðla og rekstrarumhverfi fjölmiðla. Það var fyrirséð, þó að ástæða sé til að minna á að hér erum við eingöngu að fjalla um lítinn hluta af því sem er framlenging á þessum styrkjum sem settir voru á til bráðabirgða á sínum tíma til að koma til móts við erfiða rekstrarstöðu fjölmiðla.

og þessi ágæta heimsókn sem við áttum á hin Norðurlöndin sýni að það þarf heildstæða stefnu eins og hæstv. ráðherra hefur boðað að skuli koma. Í þeirri stefnu verður að sjálfsögðu að fjalla um RÚV. Ég er ekki að leggja til að RÚV verði lagt niður. Það hafa margir í mínum flokki lagt til að RÚV fari af auglýsingamarkaði. Við erum ekki að gera það núna en við erum að segja að þeir ættu kannski að hætta að vera eins aggressívir í auglýsingasölu og verið hefur og það kom skýrt fram í umsögnum þeirra sem komu til okkar í nefndinni að það hefði mjög svo truflandi áhrif á rekstrarumhverfi margra miðla, ekki síst héraðsfréttamiðla víða um land. Ég held því að það sá fásinna að halda að við getum einhvern veginn byggt hér upp öruggt rekstrarumhverfi fyrir frjálsa fjölmiðla

það eina sem þurfi að gerast til að styrkja rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla á Íslandi til framtíðar. Það eru ekki mín orð þó að hv. þingmaður hafi einhvern veginn reynt að snúa hlutunum þannig. Ég Ég held engu að síður að það myndi skipta sköpum fyrir einkarekna fjölmiðla á Íslandi, og sérstaklega þá minni og fjölmiðla úti í hinum dreifðu byggðum, að hér yrði fest í sessi

nefndarálit og vona svo sannarlega að þau sjónarmið sem þar er verið að lýsa verði ekki ofan á til frambúðar.

Hvað er raunverulega vandamálið? Það skal ég segja ykkur. Haustið 2018 hafði samband við mig mjög ungur maður sem heitir Snorri Björnsson. Hann sagði við mig: Viltu koma í podcast?

Ég fór til hans og það endaði með því að ég sat hjá honum í tvo klukkutíma. Í nóvember setti hann þetta á netið og ég get sagt ykkur það að samtals á YouTube og hjá honum þá fékk ég yfir 20.000 hlustanir. Sjáið þið til, í dag er podcast út um allt og það eru alls konar stöðvar. Dóttir mín er 16 ára, hún kann alla texta utan að sem hún heyrir í útvarpinu. Það er í eina skiptið sem hún hlustar á

Fólk er hætt að hlusta á hina venjulegu fjölmiðla. Það er verið að tala um það að fjölmiðlar hafi lagt upp laupana. Af hverju? Vegna þess að það er ekkert auglýsingagildi í því lengur að auglýsa. Ég hef margsinnis auglýst heilsíðuauglýsingar í blöðum sem ýmist hafa hætt eða eru á vonarvöl og það er ekkert auglýsingagildi — heilsíður, baksíður. Sjáðu til. Þetta er hið raunverulega vandamál að fólk er hætt að hlusta og fylgjast með hinum hefðbundnu fjölmiðlum sem við þekkjum frá því við vorum yngri. Ég var að tala við Rás 2 nýlega. Þeir sögðu: Með því að auglýsa á Rás 2 nærðu til 125.000 Íslendinga í hverri viku.

og ég get alveg tekið undir það, ég held að það séu allir sammála um að stór hluti af ástæðunni fyrir þessum breytingum sem hafa orðið séu tæknibreytingar og breytt neyslumynstur fólks í dag. En

Þannig að spurningin sem ég ætla að spyrja hv. þingmann, og ég ætla að reyna að svara á eftir í ræðu minni, er: Hver heldur hv. þingmaður að sé lausnin? Hvernig bregðumst við við þessu breytta neyslumynstri til þess að renna styrkum stoðum undir þá fjölmiðla sem hér á Íslandi þrífast?

Pabbi, hann afi er legend. Það voru allir hans félagar, 15 ára í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ, að hlusta á podkast. Ég vissi ekki hvað podkast var,

að við þekkjum aðferðirnar. Við erum sjálf með podköst og við notum þær aðferðir til að koma okkar sjónarmiðum á framfæri. En þetta vekur líka upp ákveðnar spurningar. Hv. þingmaður er að segja hér aðeins frá fjölskyldu sinni og börnum og barnabörnum og ég varð t.d. svolítið hugsi yfir því þegar sonum mínum fannst svolítið flott að mamma þeirra væri mætt á TikTok. Það var ekki vegna þess að sú sem hér stendur hefði ákveðið að opna slíka síðu, hef frekar haft óbeit á þeim miðli, en það er vegna þess að Ríkisútvarpið

Við erum komin í umhverfi þar sem við verðum bara að skilja út á hvað baráttan gengur. Þarna er auðsjáanlega um að ræða nýja starfsaðferðir Ríkisútvarpsins af því að það veit að þarna er hlustun og það eru allir að leita að hlustun

Frú forseti. Við ræðum hér enn einu sinni tímabundnar aðgerðir til stuðnings við einkarekna fjölmiðla.

Ég mæli hér fyrir nefndaráliti 2. minni hluta allsherjar- og menntamálanefndar sem ég rita undir sem fulltrúi í þeirri nefnd. Ég ætla að leyfa mér að fara í gegnum það, það er stutt,

að nú á miðju öðru kjörtímabili sitjandi ríkisstjórnar, á sjötta þingvetri hennar, sé staðan enn sú að árleg krampakennd viðbrögð stjórnvalda séu það sem einkareknum fjölmiðlum er boðið upp á, samanber það frumvarp sem nú er til meðferðar og er ætlað að framlengja tímabundið styrkjakerfi fyrir einkarekna fjölmiðla. Enn er leitast við að fresta því að taka á vandanum í stað þess að leysa hann. Líkja má þessu frumvarpi við árlega afsökunarbeiðni stjórnvalda fyrir að takast ekki á við vandann en reyna heldur að stinga dúsu upp í einkarekna fjölmiðla sem á sama tíma eiga að viðhafa aðhald gagnvart þeim sömu stjórnvöldum. Ráðherra og ríkisstjórn vísa reglulega til ágætrar skýrslu frá 2018 um bætt rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla sem unnin var af nefnd undir formennsku Björgvins Guðmundssonar. Í skýrslu nefndarinnar voru settar fram sjö tillögur til að bæta rekstrarumhverfi fjölmiðla en svo bara gerist ekki neitt eða alla vega mjög fátt og lítið. Til viðbótar þeim tillögum telur 2. minni hluti nauðsynlegt að ráðast í aðgerðir sem draga úr stjórnunarlegu flækjustigi og kostnaði fjölmiðla við annað en kjarnastarfsemi sína. Í því sambandi má m.a. nefna kostnað vegna umsvifa fjölmiðlanefndar sem rétt væri að leggja niður og finna verkefnum hennar, þeim sem ekki eru óþörf, annan farveg. Fleiri atriði er vert að skoða, svo sem niðurfellingu tryggingagjalds að fullu eða að hluta, stöðu Ríkisútvarpsins á markaði, bæði hvað varðar auglýsingar og framleiðslu efnis, og það að jafna stöðu innlendra miðla gagnvart erlendum. Staða og umfang Ríkisútvarpsins verður að vera hluti af heildarendurskoðun fjölmiðlamarkaðar á Íslandi. Litlar líkur eru á raunverulega bættri stöðu einkarekinna fjölmiðla á meðan Ríkisútvarpið hefur það gríðarlega forskot sem núverandi regluverk og tekjumódel hefur tryggt stofnuninni. Að mati 2. minni hluta er mikilvægt að hverfa frá því fyrirkomulagi sem viðhaft hefur verið um árabil og bæta rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla með almennum hætti, með áherslu á einföldun rekstrarumhverfis og skattalegar aðgerðir en síður með beinum greiðslum úr ríkissjóði.

verða viðhöfð. Að framangreindu virtu leggur 2. minni hluti til að frumvarpið verði samþykkt. Það liggja hér ýmsar tillögur fyrir þinginu. Ég vil sérstaklega fá að nefna eina þeirra sem ég mælti fyrir fyrir nokkru síðan og er nú til meðferðar í allsherjar- og menntamálanefnd. Hún er að almenningi, skattgreiðendum, verði gert kleift á hverju ári að ráðstafa hluta nefskattsins, hluta útvarpsgjaldsins eins og það er kallað, á skattskýrslu ársins til þess miðils sem viðkomandi hugnast best að njóti þess stuðnings. Það vakti ánægju mína að hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir virtist tala á þeim nótum að henni hugnaðist sú aðgerð og nálgun ágætlega í viðtali á Útvarpi Sögu fyrir nokkrum dögum síðan og ég er vongóður um að þetta mál komist til efnislegrar meðferðar hér í þingsal áður en þingi lýkur. Ég hvet þá þingmenn sem eru að hlusta núna til að kynna sér innihald þess máls og ég vona að undirtektir verði góðar. En þetta er bara púsl í stóru myndina. Stóru myndina verður að laga því heildaráhrif Ríkisútvarpsins eru svo yfirgengileg, leyfi ég mér að segja, og ruðningsáhrif þeirrar stofnunar með þá yfirburði sem hún hefur hvað fjármögnun varðar og getu þar af leiðandi á flestum sviðum.

í þá stöðu að vera með betlistaf í hendi árlega á sama tíma og þeim er ætlað að sýna aðhald gagnvart þeim stjórnvöldum sem síðan úthluta þeim fjármunum árlega. Það er gríðarlega mikið til þess vinnandi að komast út úr því kerfi sem núna er. Og af því að umræðan kemur reglulega upp um að það sé vandkvæðum bundið að taka Ríkisútvarpið af auglýsingamarkaði

og söludeildin verði víkjandi. Tekjur af þessu gætu gengið í einhvers lags sjóð, samkeppnissjóð, sem einkareknir fjölmiðlar sæktu í þannig að þær tekjur væru þá að ganga til stuðnings miðla til framleiðslu efnis, og jafnvel annars konar efnis. En við þurfum alla vega að einsetja okkur það að nálgast málið heildstætt, stokka þetta umhverfi allt upp, því að skilyrði einkareknu miðlanna eins og þau eru í dag eru allt að því óbærileg. Regluverkið eins og það liggur fyrir — ég ætla ekki að setja tíma í að fara í gegnum gagnrýni á hvert og eitt þeirra skilyrða sem horft er til við úthlutun styrkja og hversu ójafnt þeir dreifast á milli miðla, þakið sem orsakar það að þau fyrirtæki sem stunda mesta framleiðslu á frumfréttum fá minnstan stuðning per starfsmann og þetta allt saman. Allt er þetta hálfómögulegt. Við verðum að einbeita okkur að því að ná fram lagfæringum með almennum aðgerðum, skattalegu hagræði, hvort sem það er í tryggingagjaldinu eða virðisaukaskatti, við þurfum að minnka umsýslukostnaðinn, leggja af þessa fjölmiðlanefnd og færa þau verkefni sem ekki eru óþörf annað og þar fram eftir götunum. Þannig munum við ná að bæta skilyrði einkarekinna fjölmiðla á Íslandi í stað þess að standa í þessum krampakenndu viðbrögðum árlega hér eftir eins og hingað til.

En þegar kemur að því að ræða það er það nú svo að enn þá eru mjög skiptar skoðanir um það. Það urðum við líka mjög vör við í allsherjar- og menntamálanefnd þegar við tókum á móti gestum. Þar voru sumir fulltrúar frjálsra fjölmiðla sem töldu að það væri hægt að laga þetta bara einn, tveir og tíu með pennastriki, með því að grípa til mismunandi aðgerða, en þau voru bara ekki sammála um hvaða aðgerðir það væru. Þannig að það er auðvitað verkefni okkar hér. Mig langar kannski að spyrja hv. þingmann vegna þess að hann nefnir hér sérstaklega skýrslu frá 2018 um bætt rekstrarumhverfi, sem var unnin undir formennsku Björgvins Guðmundssonar, og við vísum reyndar líka í einmitt þá skýrslu í nefndaráliti meiri hlutans þar sem við leggjum til að skoðað verði frekar það sem þar er bent á. á. Eitt af því sem var reyndar bent á var styrkjaumhverfi. Það er kannski eitt af því fáa sem hefur þó komið til kasta með þessum bráðabirgðaaðgerðum. En fyrsta spurning mín er: Styður Miðflokkurinn

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Fyrst er auðvitað það að segja að það kemur ekki til af góðu að við styðjum þetta frumvarp. Það er af því að stjórnvöld hafa ekki gengið til þess verks að laga rekstrarskilyrði einkarekinna fjölmiðlanna.

þessi stuðningur sem kemur til einkareknu miðlanna á grundvelli þessa frumvarps, það er næstum því þannig að hægt sé að kalla þetta skaðabætur. Skilyrðin eru svo ójöfn og rekstraraðstaða einkareknu miðlanna eru svo broguð við hliðina á samkeppni við Ríkisútvarpið að hún er í raun hálfóbærileg. Þess vegna erum við í þeirri stöðu að geta ekki annað en stutt við þetta frumvarp, jafn vont og mér þykir það efnislega. En til að svara spurningunni um skýrslu nefndarinnar

um auglýsingarnar, hvort það ætti að rýmka eða auka frelsi til auglýsinga á vöru eða þjónustu sem hingað til hefur verið bannað að auglýsa, þá er það auðvitað þannig að þetta hlýtur að koma inn í þessa heildarendurskoðun gagnvart til að mynda erlendu miðlunum því að þessar auglýsingar blasa við okkur út um allt. Áfengi og tóbak, við getum ekki horft á fótboltaleik öðruvísi en að sjá Carlsberg og hvað þetta heitir allt saman auglýst leikina langa. Þannig að auðvitað verðum við að nálgast þetta út frá einhverjum raunheimum og því hvernig þróunin hefur verið. Mér sýnist á öllu að þetta bann

notkunarmynsturs og tækni. Þannig að við erum að sjálfsögðu ekki eina þjóðin sem stöndum frammi fyrir þeirri áskorun að tryggja rekstrarumhverfi fjölmiðla. En ég tek heils hugar undir og ég bara segi að það er gaman að sjá að fólk er þó sammála um þetta. Vonandi getur það fært okkur í þá átt að við getum líka sameinast um þær leiðir sem til þarf til að ná utan um stóra verkefnið. En alveg eins og ég sagði líka í fyrra andsvari er alveg ljóst að enn þá ber töluvert

það áhugaverð hugmynd sem ætti kannski að setja inn í þetta púkk núna þegar kemur að því að móta þetta heildarumhverfi. Ég held að svarið við spurningum eins og þessari geti ekki verið einhver ein breyting eða einhver ein lausn. Þetta er fjölþættur vandi og þar af leiðandi fjöldamargar lausnir sem við þurfum að bregðast við með.

að nefndin væri í besta falli gagnslaus en sennilega til óþurftar.

þá verður það svo sannarlega þannig en þá verður þessi ágæta ríkisstjórn að fara að gera eitthvað. Eins og ég sagði í ræðu minni hér áðan, og kemur fram í nefndarálitinu, þá er það auðvitað fyrir neðan allar hellur að við lok sjötta þingvetrar þessarar ríkisstjórnar sé svarið enn þá þessi krampakenndu viðbrögð. Það er alveg ömurlegt. Þetta er það sem einkareknum fjölmiðlum er boðið upp á á meðan Ríkisútvarpið – sjónvarp fær 8.000 milljónir á ári. Það er ekki boðlegt. En ef stjórnarflokkarnir koma fram með eitthvað sem vit er í munu þeir svo sannarlega eiga hauk í horni í mér og þingflokki Miðflokksins. Ég Ég er hóflega bjartsýnn, ég er eiginlega ekki bjartsýnn, en ég vona svo innilega að ég hafi rangt fyrir mér hvað það varðar. Ég ætla hér með að leyfa mér að spá því að við munum standa hér á sama tíma að og afgreiða sambærilegt frumvarp en mikið vona ég að ég hafi rangt fyrir mér.

sem hæstv. ráðherra mælti fyrir einhvern tímann fyrir síðustu áramót og hefur verið inni í nefndinni síðan. Það er kannski ástæða til að segja það strax hér — og ég mun örugglega í minni ræðu tala svolítið vítt og breitt líka um fjölmiðla vegna þess að vinnan hefur auðvitað litast af því — að það er ekki hægt að horfa alveg einangrað á þetta verkefni, þ.e. rekstrarumhverfi frjálsra fjölmiðla, og hvorki segja að styrkveitingar úr ríkissjóði séu einhver lausn eða að það að taka RÚV af auglýsingamarkaði sé eina lausnin eða eitthvað annað sem fólk hefur kastað hérna fram. Það þarf heildstæða nálgun á þetta verkefni og þá verður að horfa til allra þátta.

vegna þess að við höfum lifað þannig tíma að við teljum kannski frelsið og lýðræðið bara svo sjálfsagt. En innrás Rússa í Úkraínu minnir okkur svo sannarlega á að lýðræði, frelsi, alþjóðalög, mannréttindi eru bara ekki sjálfsagður hlutur og við erum enn að berjast fyrir því. fyrir því. Fjölmiðlar spila lykilhlutverk í lýðræðissamfélagi. Þess vegna er það skoðun mín að ekki sé hægt að horfa á fjölmiðla eins og hvert annað fyrirtæki úti í bæ. Það eru hreinlega önnur lögmál sem eiga við þegar um er að ræða fjölmiðla. Þá held ég líka að það sé mikilvægt að horfa til þess að fjölmiðlun hefur breyst mjög á síðustu árum. Nú eru flestir með síma í vasanum sem getur virkað eins og fjölmiðill. Fólk er með sínar samfélagsmiðlasíður og getur komið áleiðis sínum skoðunum og sjónarmiðum með mjög auðveldum hætti sem var síður hægt fyrir einhverjum árum síðan. Fjölmiðlar geta því ekki verið bara einhvers konar miðill sem kemur áleiðis skoðunum og sjónarmiðum fólks. Þegar ég er að tala um fjölmiðla þá er ég að tala um ritstýrða fjölmiðla þar sem á sér stað vinnsla frétta, þar sem á sér stað upplýsingaöflun og vinnsla og þar sem skoðanir aðila komast á framfæri. Sem formaður hv. allsherjar- og menntamálanefndar ákvað ég í samvinnu við nefndina síðasta vor að við skyldum byrja þennan þingvetur á því að fara í fræðsluferð til Noregs og Danmerkur. Þar voru undir tvö mál sem ég tel bæði mjög mikilvæg og vissi að yrðu stór viðfangsefni þessarar nefndar á þessu ári. Það voru annars vegar útlendingamál og hins vegar fjölmiðlamál.

þar eru líka ríkissjónvörp eða útvörp og meira að segja fleiri en ein eitt slíkt fyrirtæki. En það er mjög mismunandi hvernig Norðurlöndin, sem kannski er eðlilegast að við berum okkur saman við, hafa búið til þetta umhverfi. Það eru annars vegar beinir styrkir en það eru líka skattalegar ívilnanir. Einhverjar af ríkissjónvarpsstöðvunum eru á auglýsingamarkaði, aðrar ekki. Í einhverjum tilfellum rekur ríkið reyndar líka annan miðil sem virkar þá þannig að hann getur verið á auglýsingamarkaði. Þannig að samsetningin er mjög breytileg. Auðvitað er það þannig í nágrannalöndum okkar eins og alls staðar í heiminum að það glíma allir við þessa sömu áskorun, með aukinni tæknivæðingu og samfélagsmiðlum og breyttu neyslumynstri ungs fólks, að neysla okkar okkar á fréttamiðlum hefur breyst. Við sjáum það mjög vel hjá ungu fólki. Ég verð að viðurkenna að mér fannst mjög áhugavert í heimsókn okkar í Noregi að átta okkur á því hvernig

Það ekki í Danmörku. Aðferðirnar eru ýmsar en það er alveg ljóst að það er áskorun fyrir lýðræðissamfélagið að tryggja að hér séu fjölmiðlar, ritstýrðir fjölmiðlar, og ekki síður að reyna að leggja okkar af mörkum

Svo búum við auðvitað líka við það hér á þessari eyju, með okkar ylhýra ástkæra tungumál, að málsvæðið okkar er einstaklega lítið þannig að fyrir þá aðila sem hér eru að framleiða, hvort sem það eru fréttir eða eitthvert efni á íslenskri tungu, er samkeppnisstaðan allt önnur heldur en á stærri málsvæðum.

Stjórnvöld hafa ákveðið að það þurfi að vera einhvers konar hvatar til að tryggja slíka útgáfu. Ég nefni þetta sérstaklega vegna þess að ég er talsmaður þess að við horfum til slíkra lausna þegar kemur að fjölmiðlum. Eitt af því sem er alltaf nefnt í umræðu um stöðu fjölmiðla eru erlendir risar, hvort sem það eru veitur eða samfélagsmiðlar. Það er mjög eðlilegt og bara réttlætismál að þeir sem með einhverjum hætti koma inn á svona markað búi við sömu rekstrarskilyrði og þeir sem starfa hér. Þá er ég að vísa í að það er auðvitað eðlilegt auðvitað eðlilegt að streymisveitur á borð við Netflix, ef við tökum það sem dæmi sem flestir þekkja, búi við sömu skilyrði og til að mynda streymisveitur hjá Símanum.

Það er starfshópur í þessu verkefni. Við kynntum okkur þetta sérstaklega í Danmörku þar sem þau hafa verið að reyna að beita leiðum. Það er engu að síður þannig að það er er auðveldara að segja þetta en að framkvæma þetta. Við fylgjumst vel með því sem er að gerast í Danmörku. Síðast þegar ég vissi þá voru þau ekki bjartsýn á árangur þar.

það eru skattar og gjöld sem þeir þurfa að uppfylla. Þess vegna hlýtur að vera mjög eðlilegt þegar við veltum fyrir okkur rekstrarumhverfinu að þá horfum við á þessi skilyrði og veltum fyrir okkur: Hvar getum við

þá vegast auðvitað á þau sjónarmið að við viljum halda uppi þessari íslensku tungu okkar og þessu litla málsvæði. Þá er miklu eðlilegra kannski að við horfum til þess að við styrkjum talsetningu og textun.

uppfyllt þær kröfur sem við setjum á þá, sem eru þá umfram þá miðla sem eru að streyma sínu efni annars staðar frá. frá. Virðulegur forseti. Það er í mínum huga ekki hægt að tala um umhverfi fjölmiðla öðruvísi en að velta líka fyrir sér veru RÚV á þessum markaði. Þó að fólk kunni að hafa þá pólitísku sýn að það eigi ekki að hreyfa við RÚV eða eigi ekki að breyta RÚV með neinum hætti og þetta sé bara fínt eins og er þá hljóta allir að sjá það, og ég held að það hafi komið skýrt fram í umsögnum og hjá umsagnaraðilum, að auðvitað

Þess vegna finnst mér mikilvægt, og ég hef heyrt hæstv. ráðherra tala þannig og það er það sem við höfum líka sameinast um í meiri hlutanum og segjum sérstaklega, að við leggjum til að auglýsingadeildin sem slík verði lögð niður á Með því erum við ekki að segja að RÚV sé tekið út af auglýsingamarkaði heldur geti fólk þá pantað auglýsingar hjá RÚV í gegnum vefinn. Þetta má segja að sé ákveðin málamiðlun á milli þess að taka RÚV út af auglýsingamarkaði og svo að gera ekkert við þá stöðu sem er í dag. Það er auðvitað þannig að þetta hefur verið reynt í einhverjum löndum, að ríkismiðlar hafa verið teknir út af auglýsingamarkaði, og fólk er að velta fyrir sér hvaða áhrif það hefur á hina miðlana sem eru að selja auglýsingar og fjármagna sig með því. Við höfum alveg dæmi um það, að mig minnir Portúgal og Frakkland þó að ég sé ekki alveg viss, að það hafi ekki sýnt sig að það að taka ríkismiðlana út af markaði hafi haft nein afgerandi áhrif á aðra. Ég held reyndar að ef við hefðum tekið RÚV út af auglýsingamarkaði fyrir 15 árum síðan væri umhverfið kannski svolítið öðruvísi en það er í dag. En með þessari miklu neyslubreytingu og samfélagsmiðlum og öðru þá held ég að auðvitað auglýsi auglýsendur bara þar sem þeir ná í sinn markhóp. Þeir setja ekkert meiri peninga í auglýsingar fyrir þá sem eru að hlusta á Reykjavík síðdegis ef þeim er bannað að auglýsa í þættinum á Rás 2.

Sumir vilja meira að segja meina að þeir brjóti samkeppnislög og annað. Ég ætla ekki að taka afstöðu til þess hér en það var vísað sérstaklega í að þegar um stóra viðburði væri að ræða, hvort sem það er Eurovision eða heimsmeistaramót í fótbolta eða handbolta eða öðru, þá voru notuð orðin að RÚV þurrkaði út auglýsingamarkaðinn. Það var líka vísað í að áhrifin sem þeir kynnu að hafa þegar um væri að ræða einhvers konar þætti sem tengjast ákveðnum byggðarlögum, ég ætla að nefna hér Útsvar sem dæmi,

sem aftur tengist ekki beint því frumvarpi sem hér um ræðir því að það eru auðvitað bara bráðabirgðaákvæði en ég heyri að ráðherra hefur tekið undir þetta. Það breytir alla vega þeirri stöðu að RÚV er þá ekki þessi ekki þessi agressífi söluaðili auglýsinga eins og aðrir hafa kvartað yfir. En aftur: Auglýsendur geta engu að síður komið sínum skilaboðum á framfæri. Þannig að ég held að þetta sé bara mjög góð málamiðlun á þeim sjónarmiðum sem uppi hafa verið í gegnum tíðina.

Hæstv. ráðherra hefur boðað stefnumörkun á sviði fjölmiðla og ég held að það sé algerlega nauðsynlegt að við horfum á alla þessa þætti og hættum að taka einn og einn út fyrir sviga eins og við þurftum að gera á sínum tíma þegar við komum með þessa styrki. Það var líka á tímum Covid þannig að við vorum að bregðast við öðru þá. Ég held að það sé tímabært að við horfum á heildarmyndina.

að leyfa mér að vera smá bjartsýn á að við getum náð árangri og ítreka líka það sem fram kemur í nefndaráliti meiri hlutans, að við erum að horfa á að það þurfi heildstæðar lausnir og við viljum gjarnan að allar aðgerðirnar sem komu fram í margumræddri skýrslu frá 2018 séu skoðaðar. Það var alla vega sýn mín þegar við tókum þetta frumvarp fyrir að við værum ekki að fara inn í skilyrðin vegna þess að þetta væri bara tímabundin ráðstöfun. Þess vegna eru þessar breytingartillögur sem hér eru. Þó að fólk gæti ímyndað sér að við séum að gera miklar breytingar eru þær kannski fyrst og fremst til komnar vegna þess að ákvæðið féll úr gildi um síðustu áramót. Þess vegna þarf þarna ákveðnar breytingar til að setja það inn aftur. Við erum í rauninni eingöngu að fjalla um að við séum að framlengja þessar styrkveitingar sem hafa verið í einhver tvö ár.

var tilgreint sérstaklega í þessari umræddu skýrslu. Það virðist vera uppi mikill skilningur á því að héraðsmiðlar eða fjölmiðlar á landsbyggðinni eigi rétt á beinum stuðningi því að það sé mikilvægt, bæði fyrir lýðræðið en ekki síður bara fyrir menningu og fyrir landsbyggðina, að slíkir miðlar séu til staðar. Þá erum við að úthluta þarna 100 millj. kr. viðbótarframlagi sem fjárlaganefnd samþykkti og Alþingi samþykkti hér fyrir síðustu áramót sem átti þá að fara sérstaklega til landsbyggðarinnar og ljósvakamiðla, þannig var það reyndar orðað þar. En staðan er nú með þeim hætti, eins og flestir þekkja, að það er enginn

Þess vegna leggjum við til aðra breytingu sem felur í sér að það lágmark sem hefur verið, að prentmiðlar skuli koma út að lágmarki 20 sinnum á ári, að þegar um er að ræða staðbundna miðla þá þurfi viðkomandi ekki að koma út oftar en 12 sinnum á ári til að vera styrkhæfur og geta sótt í þennan sjóð. Þarna erum við að reyna að koma til móts við ákveðið misræmi sem hefur verið

erfitt og flókið að deila fé úr ríkissjóði því að það þarf að setja einhverjar girðingar. Það þarf að ákveða hverjir eiga rétt og hverjir ekki. Það er alltaf hætta á því að við hér förum með einhverjum hætti að stýra þessum aðilum úti, hvernig þeir ætla að reka sinn miðil.

og allar slíkar ívilnanir séu til að flækja það. Ég held að við eigum að gera aðra atrennu að því og ég held við höfum ágætis fyrirmyndir, annars vegar varðandi bókaútgáfuna og svo auðvitað kvikmynda- og menningarframleiðslu ýmiss konar. konar. Ég held að við séum á góðri vegferð og ég fagna því mjög hvað virðist vera mikill stuðningur við þetta mál hér og æski þess að við í hv. allsherjar- og menntamálanefnd munum eiga gott samstarf á næsta þingi og klára þá það sem upp á vantar, þ.e. heildarmyndina, þegar hæstv. ráðherra kemur fram með stefnu sína um fjölmiðlaumhverfið.

Þar stendur á blaðsíðu 3, með leyfi forseta: „Til frambúðar er mikilvægt að horfið verði frá beinum styrkveitingum ríkisins til fjölmiðla enda stangast það á við eitt af meginhlutverkum fjölmiðla sem er að veita stjórnvöldum aðhald.“ Ég staldra aðeins við þessa setningu vegna þess að mér finnst hún þá komast að þeirri niðurstöðu að núverandi fyrirkomulag, sem meiri hlutinn er að framlengja, stangist á við meginhlutverk fjölmiðla sem er að veita stjórnvöldum aðhald. Á að skilja þetta þannig að núverandi fyrirkomulag meiri hluta í styrkveitingum til fjölmiðla vinni í raun gegn þeim markmiðum sem fjölmiðlar eiga að sinna sem er að veita stjórnvöldum aðhald?

frá stjórnvöldum. Þá erum við að tala um Samtökin '78 eða jafnvel stofnanir á vegum ríkisins sem hafa það hlutverk að veita stjórnvöldum aðhald sem eru á beinum fjárframlögum frá ríkinu eins og umboðsmaður Alþingis eða dómstólar eða aðrir. Mín spurning er sem sagt þessi: Telur meiri hluti nefndarinnar það virkilega vera þannig að þetta fyrirkomulag eins og því er háttað núna stangist á við eitt af meginhlutverkum fjölmiðla sem sé að veita stjórnvöldum aðhald?

og ég er mjög ánægð með að hún fái hér athygli. Ég verð þó að minna hv. þingmann og þingheim á það sem stendur líka þarna fyrir framan. Svo að það sé öllum ljóst þá er það markmið þessarar ríkisstjórnar að efla starfsemi einkarekinna fjölmiðla og styrkja lýðræðishlutverk fjölmiðla. „Því telur meiri hlutinn mikilvægt að stjórnvöld haldi áfram að styðja við einkarekna fjölmiðla, en leitist við að gera það með óbeinum hætti, svo sem með því að fjölga tekjuöflunarmöguleikum þeirra eða með skattalegum ívilnunum.“ Svo kemur sú setning sem hv. þingmaður vísar hér í. „Til frambúðar er mikilvægt að horfið verði frá beinum styrkjum ríkisins til fjölmiðla enda stangast á við eitt af meginhlutverkum fjölmiðla sem er að veita stjórnvöldum aðhald.“ Það hefur auðvitað margoft verið bent á það í umræðunni að það er alltaf sú hætta fyrir hendi. Þess vegna held ég að það sé miklu betra fyrirkomulag til lengri tíma litið að við séum með umgjörð sem gerir það að verkum að rekstrarumhverfi fjölmiðla sé hér í lagi og sá stuðningur sem ríkið veitir fjölmiðlum sé í gegnum fyrirsjáanlegar skattendurgreiðslur eða annars konar ívilnanir sem þeir kunna að þurfa á að halda vegna þeirra krafna sem við setjum einmitt á fjölmiðla.

hverfulleiki lýðræðisins og mikilvægi fjölmiðla í lýðræðissamfélagi. Þar er ég algerlega sammála hv. þingmanni. Hlutverk fjölmiðla í lýðræðissamfélagi er alveg gríðarlega mikilvægt. Það eru fleiri hlutir sem hafa áhrif á starfsumhverfi og frelsi fjölmiðla heldur en geta þeirra til að fjármagna sig. Eitt af því er ótti við ofsóknir eða einhvers konar afleiðingar af því að vinna vinnuna sína. Það er eitthvað sem við höfum ítrekað orðið vitni að hér í íslensku þjóðfélagi og svo sem sætt þó nokkrum dómum Mannréttindadómstóls Evrópu fyrir. Það virðist vera að dómstólar séu aðeins að gyrða sig í brók varðandi fjölmiðlafrelsi og málfrelsi á Íslandi en á sama tíma virðast stjórnvöld, og þá sér í lagi framkvæmdarvaldið, ekki vera að standa sig jafn vel og í raun fara aftur á bak. Hér er ég t.d. að vísa í lögbann sem sett var á Stundina tveimur vikum fyrir kosningarnar 2017 sem engin viðbrögð voru við í kjölfarið. Svo er ég að tala um mál sem hefur verið mikið í deiglunni núna, mál sem formaður flokks hv. þingmanns hefur blandað sér töluvert í, og það er lögreglan að misnota löggjöf, sem á að vernda friðhelgi

Finnst hv. þingmanni það ekki áhyggjuefni að það sé enn þá staðan í dag að fjórir blaðamenn hafi stöðu sakbornings á grundvelli ákvæðis sem var aldrei ætlað að ná yfir vinnu blaðamanna?

að styrkja ákveðna fjölmiðla umfram aðra eða nýta sér ríkisfjölmiðilinn. Einmitt á þessum grunni, út frá lýðræðinu, held ég að það sé mjög mikilvægt að það sé fyrirsjáanlegt kerfi sem tekur á styrkveitingum til fjölmiðla eða stuðningi við fjölmiðla og ég tel að það sé eðlilegra í gegnum skattkerfið heldur en með beinum styrkjum. En að því sem hv. þingmaður kom að þegar hún vísar í ofsóknir gegn fjölmiðlum sem er risastórt mál í heiminum og við erum að horfa fram á og ég veit að hv. þingmaður þekkir það mjög vel og hefur sinnt störfum sínum hjá Evrópuráðinu mjög vel hvað þetta varðar. Við eigum alltaf

og hins vegar þetta Samherjamál. Þá ætla ég að segja að ég held nefnilega að það sé mjög hættulegt lýðræðinu þegar stjórnmálamenn stíga inn í umræður og regluverk sem við höfum búið til.

eins og ég held að ég muni nú rétt í þessu svokallaða lögbannsmáli, fer fram á lögbann á forsendum og sýslumaður metur það sem svo að það hafi verið rétt, þá held ég að við hér inni hljótum að þurfa að treysta þeim sem eru að vinna eftir lögunum sem við hér setjum.“

umsagnirnar lúta ekki eingöngu að þessu frumvarpi. Þær lúta að því að rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla á Íslandi er orðið með öllu óviðunandi. Og það er ekki bara vegna þess að það þurfi að framlengja þetta styrkjakerfi sem hefur verið með einhverjar sporslur í einhvern tíma heldur hefur komið skýrt fram í máli umsagnaraðila, fleiri en eins og fleiri en tveggja, að annars vegar sé þetta styrkjaumhverfi, þar sem fjölmiðlar eru neyddir til að vera sífellt með betlistafinn á lofti, ekki bara algerlega ófullnægjandi til að tryggja rekstrarafkomu fjölmiðla og bara möguleika þeirra á að vera til heldur

Það eru allir einróma um að það þurfi einhvers konar styrkjakerfi, annars vegar vegna þess að tungumálið okkar er svo lítið, rekstrarumhverfi fjölmiðla, markaðurinn, hann er svo lítill. Ég held að það hafi enginn komið fyrir nefndina sem taldi einhverja möguleika á því að halda hér á lofti

Aftur á móti heldur hv. þingmaður því fram að það hafi bara allir verið sammála um styrkjaumhverfið. Ég er ekki sammála hv. þingmanni um það en stuðningsumhverfi eða það að rekstrarumhverfi hér sé með þeim hætti að hér geti frjálsir fjölmiðlar starfað,

En hvað erum við að segja um það hvort þeir eiga að koma út sex sinnum, 12 sinnum, 15 sinnum eða 20 sinnum eins og er í núverandi reglum? Þetta er hluti af vandamálinu sem verður til við svona kerfi. Það hefur verið nefnt: Af hverju er Fótbolti.net svona mikilvægur fyrir lýðræðisumræðu að þeir eiga rétt á styrkjum úr þessu styrkjakerfi? Það eru þessar spurningar sem koma upp og gera það erfitt að vera með styrkjaumhverfi eins og við höfum verið með til bráðabirgða á meðan við erum að ná utan um heildarmyndina. Og þegar hv. þingmaður spyr af hverju við erum svona mikið á móti því sem fyrirfinnst á Norðurlöndunum, þá ítreka ég að það eru skiptar skoðanir um þetta. En stóra málið, og ég held að við sem þingheimur ættum að geta náð saman um það, er að við verðum að horfa á stóru myndina

Ég er sammála hv. þingmanni um að það þurfi að líta á heildarmyndina en það er alls ekki verið að gera það með þessu frumvarpi. Hér er verið að fara í það sem hv. þingmaður kallaði í sinni ræðu áðan bráðabirgðaúrræði

Einkareknir fjölmiðlar á Íslandi eru að deyja. Það er ekki eins og við höfum í rauninni neitt rosalega mikið svigrúm og mikinn tíma til að finna einhverjar lausnir. Fyrir utan að það er búið að leggja þær til margoft í skýrslum og í umsögnum. Fjölmiðlar eru farnir að öskurgrenja á lausnir og þar á meðal ekki bara einhverja styrki heldur líka, eins og hv. þingmaður kveðst vera opin fyrir, alls konar skattaívilnunum og óbeinum styrkjum og öðru sem myndi bæta þeirra rekstrarumhverfi. Mig langar kannski til að fara út í annars vegar þessa spurningu: Hvers vegna telur hv. þingmaður að það muni ganga að vera ekki með neina beina ríkisstyrki hérna á Íslandi, sem ég átta mig enn þá ekki á hvers vegna er svona hræðilegt nema bara út af einhverjum hugmyndafræðilegum prinsippum sem menn bíta í sig, að ríkisstyrkir séu svo hræðilegir?

Virðulegur forseti. Ég held að ég og hv. þingmaður getum bara hlakkað til næsta þings þegar við höfum enn meiri tíma saman til að ræða einmitt um fjölmiðla og þá vonandi get ég gert mig skiljanlega fyrir hv. þingmanni um framtíðarsýn mína á þetta efni. En ég bara ítreka enn og aftur: Ég held að það sé ákveðin einfeldningsháttur að halda því fram að nokkrar milljónir í styrkveitingar til einstakra miðla séu það sem skipti öllu máli um rekstrarumhverfi fjölmiðla.

jafn vel og ég hvernig umræðan er og til að mynda þegar við fengum gesti í hv. allsherjar- og menntamálanefnd sem sumir hverjir þóttust vera með lausnina á reiðum höndum. Það er kannski ekki endilega auðvelt að framkvæma þá lausn sem viðkomandi aðilar voru með eða þá að gestirnir voru bara engan veginn sammála um það hvaða lausnir það væru. Þannig að það er auðvitað sú áskorun sem við stöndum frammi fyrir að sjá þessa heildarmynd og mér finnst hæstv. ráðherra hafa nálgast það ágætlega og hefur hér boðað stefnu í fjölmiðlum þar sem þarf að horfa á alla þessa þætti

eitt púsl í stóru myndinni. En ég fer ekki ofan af því að ég er enn þá þeirrar skoðunar að það sé skynsamlegra, ég held að það sé sterkara fyrir lýðræðið, að stuðningsumhverfi fyrir fjölmiðla sé í gegnum skattkerfið en ekki með beinu styrkveitingum.

Forseti. Við ræðum hér um frumvarp sem auðveldlega er hægt að lýsa sem allt of lítið, allt of seint, aftur. Skelfileg staða einkarekinna fjölmiðla hefur löngum verið ljós, hún verður bara verri og þetta dugar alls ekki til. Gríðarlegur atgervisflótti er úr greininni, lítil reynsla er eftir í greininni og staðan er alls ekki viðunandi. Og þetta frumvarp, þó að auðvitað geri það eitthvert gagn, er alls ekki nóg til þess að ráðast að þeirri stöðu sem nú er uppi.

rétt í þessu og það snýr að öðrum ógnum sem fjölmiðlar á Íslandi búa við,

Þetta eru allt atriði sem gera fjölmiðlaumhverfið á Íslandi mjög illvígt gagnvart fjölmiðlafólki, gagnvart blaðamönnum, t.d. rétt fyrir kosningarnar 2017 þegar lögbann var sett á umfjöllun Stundarinnar um fjárhagsleg mál forsætisráðherra þess tíma í aðdraganda hrunsins. Og ég verð að bregðast við orðum hv. formanns allsherjar- og menntamálanefndar sem sagði í andsvari við mig um þetta mál, þegar ég spurði hvort hún hefði ekki áhyggjur af því að þetta hefði áhrif á starfsumhverfi fjölmiðla, með með leyfi forseta: „… ég held nefnilega að það sé mjög hættulegt lýðræðinu þegar stjórnmálamenn stíga inn í umræður og regluverk sem við höfum búið til. Nú var lögbannið ekki á borði ráðherra eða þingmanna, og ætti ekki að vera það, heldur hjá fulltrúum sem eiga að fylgja þeim lögum sem hér eru. Og ef eitthvert fyrirtæki úti í bæ, eins og ég held að ég muni nú rétt í þessu svokallaða lögbannsmáli, fer fram á lögbann á forsendum og sýslumaður metur það sem svo að það hafi verið rétt, þá held ég að við hér inni hljótum að þurfa að treysta þeim sem eru að vinna eftir lögunum sem við hér setjum.“

komið í veg fyrir mikilvæga lýðræðislega umræðu sem gæti hafa haft áhrif á lýðræðislegar kosningar. Þetta er óafturkræfur skaði sem varðar þetta ólögmæta lögbann.

Þannig að ég verð að lýsa mig algerlega ósammála skoðun hv. formanns allsherjar- og menntamálanefndar sem segir að það sé hættulegt lýðræðinu þegar stjórnmálamenn stíga inn í umræður og regluverk sem við höfum búið til. Það er auðvitað bara okkar hlutverk að skoða hvort reglurnar séu að virka og hvort það sé verið að fara eftir þeim og hvort framkvæmdarvaldið sé að framkvæma reglurnar á þann hátt sem löggjafinn sá fyrir sér að þær skyldu framkvæmdar. Löggjafinn sá ekki fyrir sér að lögbann yrði sett á lýðræðislega umfjöllun fjölmiðla rétt fyrir kosningar. Það eru ekki lögin og það hafa dómstólar staðfest. Þannig að þetta er ekki bara mín skoðun, þetta er bara staðfestur dómur dómstóla. Auðvitað átti að stíga þarna inn í og breyta þessu regluverki vegna þess að það var alveg augljóst að sýslumaður hafði engan skilning á tjáningarfrelsinu og mikilvægi þess þegar hann var að meta sína ákvörðun um hvort lögbann uppfyllti skilyrði eða ekki. Hann tók ekkert tillit þess. Það er til opinn fundur hjá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þar sem kemur mjög skýrt fram að hann hafði ekki hugmynd um að tjáningarfrelsi hefði nokkuð með lögbann á umfjöllun fjölmiðla rétt fyrir kosningar að gera. Við hjá Pírötum lögðum til að ákvörðun um lögbann á hendur fjölmiðlum yrði sett í hendur dómstóla, vegna þess að þar er a.m.k. komin mjög skýr og góð þekking á því hversu mikilvægt tjáningarfrelsið er í lýðræðislegu samfélagi og hversu alvarlegt það er að skerða lýðræðislega umræðu og skerða upplýsingagjöf til almennings í aðdraganda kosninga. Það er fyrsta málið sem ég nefni vegna þess að það kallaði ekki á nein teljandi viðbrögð. Það var ekki í neinum forgangi hjá þessari ríkisstjórn að bregðast við þeirri algjörlega óafsakanlegu stöðu að mögulega hafi þetta lögbann haft áhrif á úrslit kosninga, þetta ólögmæta lögbann. Það er fáránlegt, virðulegi forseti, að ríkisstjórn sem segist vilja styrkja lýðræðislega fjölmiðla hafi ekkert gert svo árum skipti. Svo kom tillaga sem gekk út á að lögbönn fengju einhvers konar flýtimeðferð fyrir dómstólum ef til stæði að áfrýja því sem sýslumaður svo ákveður. Það hefur svo sem ekki reynt á þetta síðan þá. Ég veit ekki hvort þetta dugi til en það var a.m.k. ekki í neinum forgangi að laga þetta. Það er algerlega augljóst og það fannst mér mjög spes, svo að ekki sé meira sagt. Hvað varðar hitt málið, þá stöðu að fjórir blaðamenn sem fluttu fréttir af því hvernig starfsmenn Samherja hafa leynt og ljóst unnið að ófrægingarherferð gagnvart öllum sem þau telja ógn við orðspor og gróða síns fyrirtækis, hvernig þeir blaðamenn eru allt í einu orðnar sakborningar en ekki þau sem voru að njósna um fólk,

Þau eru ekki til neinnar skoðunar, meira að segja þótt þau hafi lagt á ráðin til að reyna að koma í veg fyrir að Jóhannes Stefánsson uppljóstrari gæti borið vitni í máli gegn Samherja. Það er ekki til rannsóknar hjá lögreglunni. Hvað er til rannsóknar hjá lögreglunni? Fjórir blaðamenn sem liggja undir grun um að hafa brotið gegn ákvæði þar sem er sérstaklega tekið fram að vinna blaðamanna falli ekki undir það ákvæði. Nú er þetta mér mjög skylt og þetta skiptir mig miklu máli vegna þess að ég flutti nefndarálitið í því máli og ég tryggði það alveg sérstaklega að þetta undanþáguákvæði væri sett inn í þessi lög sem lögreglan er núna að nota til að gera fjóra blaðamenn að sakborningum.

til að gera blaðamenn sem segja okkur fréttir að sakborningum. Auðvitað eigum við að láta í okkur heyra. Það stóð ekki á skoðunum hv. formanns Sjálfstæðisflokksins. Hann var þess fullviss að lögreglan væri að gera allt rétt í þessu máli og að blaðamennirnir hefðu örugglega eitthvað að fela. Ef það er ekki að taka afstöðu til máls sem er í gangi þá veit ég ekki hvað.

þá skýrum við lögin frekar. Við blöndum okkur ekki inn í lögreglurannsóknir eða dómsmál eða annað þess háttar.“ Þá verð ég bara að segja að lögin eru kýrskýr. Það er vandamálið. Við þurfum ekki að breyta lögunum. Það er verið að misnota lögin, það er vandamálið. Þess vegna er ég að tala um þetta, vegna þess að lögin sem voru sett, þau eru hluti af löggjöf sem snerist um að vernda kynferðislega friðhelgi fólks á internetinu. Þetta var barátta gegn stafrænu kynferðisofbeldi og það sem flaut með var einmitt að þú átt ekki að geta brotist inn í tölvur hjá fólki, fundið einhver einkamálefni og notað það til að koma höggi á það eða einhvern veginn kúga það eða ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er eitt ákvæði og það er mjög skýrt sett fram að þetta ákvæði undanskilji vinnu blaðamanna. Það kemur skýrt fram í nefndarálitinu. Það er undanþága sem talar um

taka við upplýsingum, hvort sem þær eru fengnar á lögmætan hátt eða ekki. Það er algjörlega skýrt. Þannig að það þarf ekki að breyta þessum lögum en það þarf eitthvað að gera þegar lögreglan misnotar vald sitt með þessum hætti til þess að hafa kælandi áhrif á fjölmiðlaumfjöllun í landinu. Það er eitthvað sem ég tel að hafi gríðarlega mikil áhrif á fjölmiðlaumhverfið á Íslandi, hversu auðvelt það er að verða fyrir afleiðingum ef þú ert að segja fréttir af voldugasta fólkinu í landinu, hvort sem það er forsætisráðherra korter í kosningar eða Samherji með öll sín mál. Og það er óhugnanlegt, virðulegi forseti, að þetta hafi ekki kallað á meiri viðbrögð, hvorki þá né nú.

að auðvitað er það þannig að við höfum eftirlit með framkvæmdarvaldinu. Þess vegna held ég að það hafi farið í réttan farveg á sínum tíma þegar stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fundaði um þetta mál. Það sem ég var að benda á í mínu andsvari er að mér finnst stundum hluti þingheims falla í þá gryfju

og þingheimur og jafnvel ráðherrar fóru að tjá sig um það sem hefur augljóslega áhrif á hvernig svo lögreglan eða aðrir opinberir embættismenn starfa. Það sem ég er að reyna að halda fram er að við setjum lögin, við höfum eftirlit með framkvæmdarvaldinu en ég held að við þurfum að fara varlega í því, og kannski sérstaklega ráðamenn og ráðherrar, að tjá okkur um einstakar ákvarðanir embættismanna sem eru að fylgja lögum.

Ég er sjálf á þeirri skoðun að þetta lögbann hafi haft slæm áhrif en ég held að við séum ekki sammála um þau slæmu áhrif. Ég held t.d. að umfjöllun um þetta lögbann hafi haft slæm áhrif á flokkinn minn og niðurstöðu hans í kosningunum. Það var það sem ég upplifði úti á feltinu. Og mér þykir, virðulegur forseti, stundum eins og hv. þingmaður tali með þeim hætti að þeir sem kannski ekki þekki betur haldi að það hafi verið hæstv. fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson sem hafi með einhverjum hætti sett lögbann á þetta eða að ráðherrar hafi verið bak við þær aðgerðir sem áttu sér stað þegar farið var fram á lögbann. Ég held að það sé mjög mikilvægt (Forseti hringir.) að þingmenn og ráðherrar komi ekki inn í umræðuna með þeim hætti.

Virðulegi forseti. Úr því að við erum að ræða hæstv. fjármálaráðherra og út frá þessum skoðunum hv. þingmanns, sérstaklega talandi um rannsóknir sem eru á frumstigi og þegar lögreglan er að fara eftir lögum — nú er ég á þeirri skoðun að lögreglan sé ekki að fara eftir lögum þegar hún setur þessa fjóra blaðamenn í stöðu sakbornings fyrir það að flytja fréttir. Mér finnst staðreyndir málsins eiginlega mjög skýrar hvað það varðar. En tökum það út fyrir sviga. Mögulega er hv. þingmaður alls ekki sammála mér um að það liggi allt fyrir í þessu máli og að það sé algerlega augljóst að þarna sé verið að refsa þessum blaðamönnum fyrir að hafa flutt þessar fréttir og það sé verið að nota til þess ákvæði sem er mjög skýrt að eigi ekki við um vinnu blaðamanna. Segjum sem svo að við séum bara ósammála og þar af leiðandi sé þetta á frumstigi og engin ástæða til að hafa skoðun á því. Þá situr eftir sú staðreynd að formaður

Þannig að ég verð þá að biðja hv. þingmann um að fara með þessa skoðun sína til formanns Sjálfstæðisflokksins vegna þess að hann er vissulega með skoðanir á þessu máli og hefur auglýst þær mjög opinberlega, endurtekið. Ég held að það sé okkar hlutverk að hafa skoðun á vinnu lögreglunnar og verklagi hennar ef við teljum að hún sé ekki í samræmi við þau lög og þær reglur sem við höfum sett. Ég tel að það sé okkar hlutverk sem löggjafa með eftirlit með framkvæmdarvaldinu.

Hv. þingmaður telur að það sé alveg ljóst að lögreglan sé ekki að framfylgja lögum. Ég er ekkert handviss um að það sé alveg ljóst. En það er nú þannig að dómstólarnir eru fullir alla daga af lögmönnum sem halda sitthvoru fram og á endanum mun koma í ljós hvort heldur sem er. Hv. þingmaður var að ræða áðan Samherjamálið og vísar áfram í það með ummælum míns formanns sem ég held að hafi fyrst og fremst verið að gagnrýna þá umræðu sem skapaðist í kringum þetta. Ég hef tjáð mig hér í þessum ræðustól um það mál þegar það fyrst kom fram og ég ætla að treysta okkar kerfi, okkar lögum. Mútur eru bannaðar samkvæmt íslenskum lögum, alveg sama hvort þær eiga sér stað á íslenskri grundu eða erlendri. Þannig að ég ætla að treysta því að það kerfi sem við höfum byggt upp rannsaki þetta mál og komist að niðurstöðu um hvað átti sér stað hérna. Ég ætla líka að segja að þar til það er þá ætla ég að draga mig í hlé frá að hafa þær skoðanir þegar rannsóknin sjálf er í gangi vegna þess að ég held að dæmin hafi sýnt það hér á fyrri tíðum að það geti verið lýðræðinu hættulegt þegar ráðamenn stíga inn með sínar skoðanir á málum sem eru í rannsókn. Það að embættismenn geti unnið sína vinnu og komist að sinni niðurstöðu án þess að það séu afskipti frá ráðherrum eða þingmönnum held ég að sé mjög mikilvægt lýðræðinu.

Mér finnst ég hafa fullan rétt á að hafa skoðun á því þegar lögreglan er að misbeita ákvæði sem var alveg skýrt að átti ekki að ná til vinnu fjölmiðla. Það er alveg skýrt að það er á grundvelli þessa ákvæðis

erlendum ráðamönnum með háum fjárhæðum fyrir aðgang að fiskveiðiauðlindinni, og svo hins vegar hitt málið sem eru fjórir blaðamenn sem segja frá hvernig starfsmenn Samherja beittu sér gegn blaðamönnum, gegn öðrum aðilum í samfélaginu sem þeir telja að Samherja stafi ógn af. Ég veit ekki til þess að það sé nokkur rannsókn í gangi um allt það sem kom fram í þeirri umfjöllun. Það eina sem er til rannsóknar eru blaðamennirnir sem sögðu frá

að finna blóraböggull, að skjóta sendiboðann. Það er nákvæmlega það sem er verið að gera með þessu.

Eftir að hafa hlustað á umræður hér í dag hefur þessi ræða mín reyndar lengst dálítið þannig að þetta verða eitthvað meira en þrjár setningarnar sem ég ætlaði mér í upphafi.

sem ég tel vera í ákveðinni mótsögn. Í fyrsta lagi, eins og kom fram í andsvari mínu við hv. þm. Bryndísi Haraldsdóttur hér áðan, lúta þær umsagnir sem okkur í nefndinni bárust um þetta mál ekki eingöngu að efni þessa frumvarps, þær lúta að því að rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla á Íslandi er orðið óbærilegt. Hvað þýðir það? Það þýðir að þeir

Það eru þessar styrkveitingar sem við erum að framlengja, það eru styrkir sem eru veittir tímabundið með ákveðnum skilyrðum í kjölfar umsóknar sem er samþykkt eða synjað. Það hefur verið margbent á gallana við þetta fyrirkomulag, sem eru fyrst og fremst þeir að rekstrargrundvöllur fjölmiðla er ekki tryggður nema örskamma stund í senn. Þetta býr til mikið starfsóöryggi hjá fólki sem starfar í blaðamannastéttinni, enda hefur því farið fækkandi

Það er ekki vegna þess að fólk vill ekki starfa sem blaðamenn, það er vegna þess að það er ekki starfandi í þessu umhverfi eins og það er orðið. En áfram heldur ríkisstjórnin að tala um bráðabirgðaaðgerðir og framlengir bráðabirgðaaðgerðir. Ég tek undir með hv. þm. Bergþóri Ólasyni sem lýsti áhyggjum af því að við séum að fara að eiga nákvæmlega sama samtal hér að ár liðnu.

þar sem það heldur fjölmiðlum í þeim fjötrum að geta bara alltaf séð tekjurnar sínar mjög stutt fram í tímann. Þetta eru líka það litlar fjárhæðir að þær tryggja í sjálfu sér ekki allt.

Það kemur til af því að það er algjört neyðarástand í fjölmiðlaumhverfinu á Íslandi og það gerðist ekkert í gær eða fyrradag. Það neyðarástand var til komið fyrir rúmlega ári síðan þegar forverar þessara laga voru samþykktir

gagnleg. Ég veit ekki hvort það hafi endilega komið nefndarmönnum á óvart en það var áberandi hversu umfangsmikið ríkisstyrkjakerfið er í þessum ríkjum. Þetta eru ríki sem við viljum bera okkur saman við. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þetta eru ríki sem eru líkt og Ísland að að jafnaði talin standa sig ágætlega í því að standa vörð um grundvöll lýðræðisins og réttarríkisins þó að sannarlega sé aðeins farið að halla undan fæti hjá okkur á undanförnum árum. Það eru þessi lönd sem við viljum taka okkur til fyrirmyndar. En hvað gerir ríkisstjórnin? Við förum og við sjáum allt sem þau eru að gera, alla góðu hlutina sem þau eru að gera, þau góðu kerfi sem þau eru búin að byggja upp eru búin að byggja upp en, nei, við sjáum ekki lausnina í því sem þau eru að gera. Við höldum áfram að spyrja spurninganna sem þau eru búin að svara. Þetta var mín upplifun að mörgu leyti af þessari ferð. Ég skil ekki enn þá þessa þrjóskuandstöðu þingmanna Sjálfstæðisflokksins sem mér heyrist reyndar að þingmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs og þingmenn Framsóknarflokksins séu núna búin að taka upp, þá stefnu að ríkisstyrkir, beinir styrkir til fjölmiðla, séu í eðli sínu óæskilegir. Það er sannarlega áhugaverð lína í

þessi setning hefur ekki vakið athyglina hjá, setning sem lýtur að því að það sé stefna meiri hlutans að hverfa frá beinum styrkjum til fjölmiðla. Mér finnst ég ekki enn hafa fengið skýr svör við því hvers vegna það er svona mikilvægt. Ég er sammála hv. þm. Bryndísi Haraldsdóttur og fleirum um að það sé engin töfralausn fólgin í því

þá er samt ekkert verið að nefna styrki, það er verið að tala um auglýsingatekjur sem fjölmiðlum eru óheimilar í dag m.a. En við vitum það,

eða sex milljóna samfélag getur ekki haldið uppi einkareknum fjölmiðlum og almennilegu, eðlilegu, lýðræðislegu fjölmiðlaumhverfi án þess að hafa einnig beina ríkisstyrki til fjölmiðla, ekki eingöngu, þá veit ég ekki hvernig við eigum að geta gert það í því litla samfélagi sem við erum. Þá koma aftur inn sjónarmið sem hafa verið nefnd í þessari umræðu líka varðandi mikilvægi þess að standa vörð um tungumálið. Það er líka hlutverk fjölmiðla. Það er enn önnur ástæða fyrir því að

illa. Enda eru Norðurlöndin, þar á meðal Noregur og Danmörk, búin að finna ákveðnar lausnir. Það er kannski ekki búið að finna töfralausn á öllu, enda þurfum við svo sem ekkert á því að halda, við þurfum bara einhverjar lausnir. Þau eru búin að finna lausnir á þessum vandamálum. Þetta er ekki eitthvað nýtt. Þetta er ekkert að koma hér upp í fyrsta skipti. Stundum finnst manni, og ég vil segja það í fleiri málum hér, eins og við hér á Íslandi séum að upplifa vandamálin fyrst allra ríkja í heiminum. Svo er ekki.

lifa á ríkisstyrkjum en hafa það hlutverk að veita stjórnvöldum aðhald. Það er því alltaf ákveðið jafnvægi sem getur verið áskorun að ná en það er ekkert ómögulegt og þetta er ekkert endilega vandamál í sjálfu sér. Ég bíð því enn þá eftir rökstuðningi fyrir því hvers vegna það er svona hræðilegt að vera með beina ríkisstyrki, nema bara vegna þess að ríkisstyrkir séu hræðilegir. Mig langar til að koma aðeins inn á það sem kemur fram í nefndaráliti meiri hlutans.

Meiri hlutinn tekur undir framangreind sjónarmið og leggur áherslu á mikilvægi lýðræðishlutverks fjölmiðla.“ Þarna ætla ég aðeins að staldra við og vekja athygli á því að þessi setning er í beinu

„Í stjórnarsáttmála Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs kemur fram að ríkisstjórnin ætli sér að efla starfsemi einkarekinna fjölmiðla og styrkja lýðræðishlutverk fjölmiðla. Því telur meiri hlutinn mikilvægt að stjórnvöld haldi áfram að styðja við einkarekna fjölmiðla, en leitist við að gera það með óbeinum hætti, svo sem með því að fjölga tekjuöflunarmöguleikum þeirra eða með skattalegum ívilnunum. Til frambúðar er mikilvægt að horfið verði frá beinum styrkveitingum ríkisins til fjölmiðla enda stangast það á við eitt af meginhlutverkum fjölmiðla sem er að veita stjórnvöldum aðhald.“ Mótsögnin

Þetta er bara forvitnisspurning frá mér vegna þess að þegar ég les þetta og les það í samhengi við þessar greinar frumvarpsins þar sem er verið að tala um beina styrki þá upplifi ég þetta, og ég segi það með fullri virðingu, sem útúrsnúning.

borin hér upp mjög einlægt og af mikilli forvitni. Ég er alveg að renna út á tíma, megi engan undra, en mig langar aðeins að nefna það sem ég var svo sem búin að koma inn á hérna áðan, að umsagnirnar eru nánast samhljóða um að það þurfi styrkjakerfi í einhvers konar formi, en það var skilningur okkar líka í þessari fræðsluferð til Noregs og Danmerkur,

sé alls ekki það sem er ætlað með þessum skilyrðum fyrir styrkveitingum. Ég veit að t.d. að í einhverjum hinna Norðurlandanna eru skilyrði fyrir ríkisstyrk að fjölmiðlar rukki sjálfir áskriftargjöld. Þetta gengur auðvitað út á það að reyna að tryggja að það sé einhver dreifing hjá viðkomandi fjölmiðli og það ríki einhvers konar lágmarkstraust í samfélaginu til þess fjölmiðils. Það hljómaði í mín eyru sem ágætisleið,

hin tómasta vitleysa vegna þess að við eigum ekki að vera styrkja þvílíka fásinnu. Ég er á því að fjölbreytileiki fjölmiðla sé bara af hinu góða. Það sem við getum lært af hinum Norðurlöndunum er m.a. hvaða skilyrði eru gagnleg og hver eru það ekki.

að þarna liggi tregðan til að átta sig á mikilvægi eftirlitshlutverks Alþingis. Það er vegna þess að ég held — og ég segi þetta líka í fullri einlægni — að þingmenn meiri hlutans eigi það til að rugla saman meiri hluta á þingi og ríkisstjórn

gríðarlega mikilvægu hlutverki við að hafa eftirlit með störfum stjórnvalda til viðbótar við dómstóla, til viðbótar við umboðsmann Alþingis,

meiri hlutanum finnst því miður ekki skipta nógu miklu máli að mínu mati — stjórnarskrána. Við erum með stjórnarskrá sem á að vera grundvöllur allrar löggjafar en hún er mjög lítilsvirt í löggjafarvinnunni og að mínu mati

En það hafa orðið mikil vonbrigði að finna svo hvað Píratar eru kerfislægur flokkur. Mér fannst hv. þingmaður koma ágætlega inn á það þegar hún hefur engan skilning á því, sem ég þó hef ítrekað hér, bæði í ræðum og andsvörum, af hverju ég vil frekar sjá fyrirsjáanlegt stuðningsumhverfi í gegnum skattkerfi heldur en í styrkveitingum, beinum styrkjum út úr ríkissjóði. Þá langar mig bara að spyrja hv. þingmann: Telur hv. þingmaður t.d. að Fótbolti.net sé mjög mikilvægur fyrir lýðræðið á Íslandi?

sem tekur á öllum þáttum rekstrarumhverfisins. Þá er auðvitað líka staða ríkisfjölmiðilsins alveg ofboðslega mikilvæg. Það er ekki hægt að loka augunum fyrir því og ætla bara að tala um einhverja styrki

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið en ég verð að lýsa vonbrigðum með að hún svaraði ekki spurningunni sem ég bar upp og ég var að vonast til þess að hún ætlaði sér að svara þar sem hún bað um orðið um leið og ég bar hana Það er varðandi það hvort þetta hafi verið sameiginlegur skilningur þegar stjórnarsáttmálinn var saminn og allt þetta um að efla fjölmiðla og styrkja og annað, að það væri sameiginlegur skilningur allra flokka að það stæði til að víkja frá styrkjafyrirkomulaginu. Það er sem sagt spurningin og ég ítreka hana. Annað sem þingmaðurinn nefnir er auðvitað atriði sem við erum að ræða hérna og erum búin að ræða fram og til baka. Það er enginn bara að tala um styrki. Ástæðan fyrir því að það verður áhersla á það í þessari umræðu núna, alla vega hjá mér, er að þetta er sláandi setning sem kemur fram um að það eigi að víkja með öllu frá beinum styrkjum. Við erum öll að tala um að það þurfi margir þættir að koma til en ríkisstjórnin er ekkert að koma með þá. Það er ekki verið að leggja til neitt annað en beina styrki til fjölmiðla. Þannig að þetta skýtur svolítið skökku við. Ég ætla bara að ítreka spurningu mína til hv. þingmanns. Annars getum við svo sem rætt þetta hérna endalaust en umræða í 2. umr. getur líka verið endalaus (Gripið

Ég get auðvitað ekki svarað fyrir alla en setningin er mjög skýr; það er markmið þessarar ríkisstjórnar að styrkja rekstrargrundvöll og rekstrarumhverfi frjálsra fjölmiðla vegna þess að við erum öll sammála um mikilvægi

Þannig að það er svo sem alveg eðlilegt að í því séu ekki aðrar lausnir en nákvæmlega það sem þar er. En ég get alveg tekið undir með hv. þingmanni að við þurfum að komast lengra. Og það er það sem hæstv. ráðherra hefur boðað. Hún boðaði það reyndar á vorþingi að vera með stefnu í fjölmiðlamálum en því hefur verið seinkað fram á haustþing.

streymisveiturnar geti verið skattlagðir á Íslandi. Þetta er eitthvað sem er mjög auðvelt að segja í texta og var til að mynda ein af tillögunum í margumræddri skýrslu frá 2018 en enn þá vantar okkur tækin og tólin til að útfæra þetta.

auðvitað meiri ábyrgð. Mér þykir margir þingmenn hafa farið hér mjög frjálslega með ákveðin málefni sem annaðhvort hafa verið í rannsókn eða fjölmiðlamenn hafa verið að fjalla um. Blaðamannafélagið hefur ályktað sérstaklega um það og óttast að það sé meiri þrýstingur frá yfirvöldum og fyrirtækjum.

sem hv. þingmaður hefur nefnt; skattaívilnanir, auknir tekjumöguleikar, allt. Það er ekki verið að leggja neitt til annað en tímabundna sporslustyrki.

Aftur þar langar mig hins vegar til að ítreka það sem ég sagði hérna áðan: Við þurfum ekkert að finna upp hjólið hérna. Við erum ekki fyrsta ríkið í heiminum til að glíma við þessar áskoranir og svara þessum spurningum. Við erum með nágrannaríki sem hafa náð mjög miklum árangri í því að svara þessum spurningum og hafa byggt upp kerfi sem er mun betra en okkar þó að sjálfsögðu sé ekkert þeirra kannski fullkomið.

verið mjög áhugavert að vinna í þessu máli í nefndinni og það hefur verið mjög áhugavert að fylgjast með því síðustu sex árin eða svo hvernig þessi ríkisstjórn hefur reynt að krafla sig í gegnum það að gera fjölmiðlaumhverfi hér á Íslandi

frekar en í svo mörgum öðrum málum. Við erum auðvitað með stöðu einkarekinna miðla í fanginu og við þekkjum öll þá sögu. Þeim fækkar. Starfsmönnum fjölmiðlanna fækkar mjög. Tölurnar eru mjög sláandi. Bara frá 2018 og til loka árs 2020 fækkaði starfandi fólki í fjölmiðlum um 45% sem jafngildir 731 starfsmanni. Þetta kemur fram í umsögn Blaðamannafélags Íslands við fjárlög fyrir árið 2022. Svona tölur eru fyrir framan okkur þegar við erum að skoða þetta. Þetta er alþjóðlegur vandi. Fjölmiðlar víða um heim eru í vanda. Ástæðan er auðvitað einföld. Þetta er dýr útgerð í mjög mörgum tilfellum, það er dýrt að búa til vandað efni, sérstaklega frétta- og menningarefni ýmiss konar, ekki síst kannski fyrir sjónvarp, myndmiðlun. Það er bara veruleikinn sem er fyrir framan okkur. Á sama tíma og þetta verður oft dýrara vegna þeirra krafna sem áhorfendur gera þá er tekjumódelið hrunið vegna þess að menn eru

ríkisstuðningur til einkarekinna fjölmiðla getur ekki verið markmið í sjálfu sér en við hljótum að horfa til þess sem nágrannalöndin okkar hafa gert. Þar er stuðningsumhverfi fjölmiðla tiltölulega fjölbreytt og þar inni eru m.a. beinir styrkir til fjölmiðla.

ég get hent inn Bændablaðinu líka. Eru þetta miðlar sem eiga að njóta ríkisstyrkja undir þeirri kríteríu sem við erum að fjalla um? Mér finnst það stundum vera álitaefni. Í tilfelli Bændablaðsins, sem er mjög vandaður og góður og efnismikill fjölmiðill, þá er þetta samt sem áður mjög afmarkað svið og það sama gildir um fótbolta.net. Við ákváðum við þessa vinnu að fara ekki mikið ofan í skilyrði styrkveitinganna. Þetta eru tímabundin úrræði núna og vonandi vinnst tími til að gera það kannski með markvissari hætti síðar. Ég held að það hafi verið algjörlega augljóst að við hefðum ekki náð saman um neinar sérstakar breytingar þar. En við í Viðreisn styðjum þetta frumvarp þótt við að sjálfsögðu verðum að gera athugasemdir við eitt og annað sem fram hefur komið við vinnslu þessa máls. Ég ætla að fá að nefna hér, eins og margir hafa nefnt, þetta nefndarálit. Ástæðan fyrir því að ég ætla að nefna þetta nefndarálit meiri hlutans er við erum að tala um fyrirsjáanleika í þessu umhverfi fjölmiðlanna. Fyrirsjáanlegt styrkjaumhverfi er gjarnan talað um af hálfu ríkisstjórnarflokkanna. Það er orðað þannig í nefndarálitinu, það er orðað þannig í kafla laganna, sem heitir Stuðningur við einkarekna fjölmiðla, að til að styrkja lýðræðishlutverk fjölmiðla skuli vera til staðar fyrirsjáanlegt stuðningskerfi. Þetta orð, fyrirsjáanlegt, er alls staðar að finna. Þetta hafa ráðherrar og þingmenn meiri hlutans mikið talað um. um. Nú er það þannig að þegar fjölmiðlar sem standa illa eru að velta fyrir sér fyrirsjáanleika og reyna að rýna eitthvað inn í framtíðina, þá hlusta þeir mjög vel eftir því sem sem ráðamenn þjóðarinnar segja, þeir hlusta mjög vel eftir því sem þingmenn segja t.d. í þessari umræðu og ég efast ekki um það eina einustu mínútu að þeir munu lesa þau nefndarálit sem hér liggja til grundvallar, einmitt til þess að reyna að átta sig á því hvert mál geta stefnt sem snúa að þeirra rekstrarumhverfi.

laminn niður og tættur í sig með ótrúlega þversagnakenndu nefndaráliti. Það er ofureinfaldlega þannig að bæði nefndarálitið og það sem þingmenn flokkanna eru að segja hér tvist og bast gefur okkur ekki neina hugmynd um það hvert menn vilja stefna, ekki nokkra einustu hugmynd um það. Þetta úrræði er tímabundið, einfaldlega vegna þess að menn komu sér ekki saman um annað. Þetta hefur áður verið tímabundið vegna þess að menn hafa ekki komið sér saman um neitt annað og það er ekkert í spilunum sem bendir til þess að það sé að fara að breytast. Og ég hlýt að benda á, eins og fleiri hafa gert, að það sem stendur í nefndarálitinu sjálfu, þar sem er talað um að efla starfsemi einkarekinna fjölmiðla og styrkja lýðræðislegt hlutverk þeirra

að fjölmargir þeirra sem styðja þessa ríkisstjórn og hafa talað í hennar nafni hafa talað um að styrkir til einkarekinna fjölmiðla eigi að vera partur af rekstrarumhverfi þeirra til lengri tíma. Svo einfalt er það. Og nú er það talað niður í nefndaráliti þar sem þó er verið að leggja til að stuðningur til einkarekinna miðla verði í því formi að það séu beinir ríkisstyrkir. Þetta einhvern veginn fer í allar áttir og fyrirsjáanleikinn er enginn. Við höfum séð það í verkum ríkisstjórnarinnar og þetta nefndarálit sendir þau skilaboð mjög sterkt inn á fjölmiðlamarkaðinn að menn eru ekkert með það á hreinu hvert þeir ætla að fara. Menn geta auðvitað vísað í að það sé vinna í gangi í ráðuneytinu um hitt og þetta; það sé verið að móta fjölmiðlastefnu, það sé verið að skoða hver fyrirferð Ríkisútvarpsins eigi að vera á auglýsingamarkaði og það sé verið að skoða hvernig við ætlum að tækla streymisveitur. Þetta eru auðvitað allt afmarkaðir þættir. Það hefur nú þegar komið fram við vinnslu þessa máls að samráð um gerð þessarar fjölmiðlastefnu er ekki mikið. Það hefur komið fram í samtölum við þá sem komu fram fyrir nefndina, fulltrúa fjölmiðlanna, að þeir hafi ekki mikið verið spurðir um það hvað þeim finnist að eigi eigi að gerast varðandi þá stefnu sem móta eigi til framtíðar. Þegar við erum með þetta allt fyrir framan okkur og það hvernig menn hafa í sex ár

er mjög holur hljómur í því öllu. Ég hins vegar lít þannig á, og mér heyrist flestir vera sammála um það, að einmitt vegna þess hve vandinn er fjölþættur þá þurfi að skoða hann svolítið heildstætt.

U-beygju gagnvart þeirri skoðun ráðherrans þá. Nú á að skoða þetta heildstætt og fara yfir. Ég fagna þeirri afstöðubreytingu ráðherrans mjög svo vegna þess að þetta umhverfi er svo flókið. Samspil þessara þátta innbyrðis er svo mikið að við getum ekki alltaf verið að skoða þetta í einhverjum hólfum og einingum. En ég óttast að þessir starfshópar tveir, sem núna eru að störfum og eiga að skila af sér, að þröngt sjónarhorn þeirra í sitthvoru lagi verði til þess að við missum kannski pínulítið sjónar af heildarmyndinni.

Hvernig skilyrðin eiga að vera er eitt. Það er auðvitað mjög flókið fyrir okkur að ákveða það þannig að allir verði sáttir og auðvitað verða ekki allir sáttir um það. Hitt er síðan þessi orðræða sem við erum að heyra hér, að beinir styrkir hljóti að vera af hinu slæma. Ég tel að þeir eigi ekki að vera markmið í sjálfu sér. Ég tel að þegar menn eru að tala um fyrirsjáanleika hljótum við að vera að horfa einhver ár fram í tímann en ekki bara á eitt fjárlagaár í einu eða tvö, að það hljóti að vera eitthvert grunnatriði sem við

bara í skjóli nætur, þá er það auðvitað til þess fallið að menn hugsa: Bíddu, þetta er þá til hliðar við styrkjakerfið. Bíddu, hvert erum við að fara? Erum við enn þá í gömlu pólitíkinni þar sem við erum með eitthvert styrkjakerfi og svo er hægt að fara einhverjar hjáleiðir til að gera eitthvað allt annað? Það eru öll þessi vinnubrögð sem nákvæmlega gera það að verkum að fyrirsjáanleikinn gagnvart þeim sem starfa á þessum markaði er ekki neinn. Það er engin stefna vegna þess að menn eru ekki sammála um hvert eigi að fara og þá verður svona mikill losarabragur á öllum þessum málum. Svo er auðvitað svolítið hjárænulegt að heyra

fótbolti.net eða einhverjir miðlar séu að fá beina styrki frá ríkinu þegar menn standa fyrir því að lauma 100 milljónum bak við til eins fjölmiðils, bara svo að dæmi sé tekið, og hafa þá skoðun, sem menn hafa sýnt í verki áratugum saman, og vitna ég þá í flokk hv. þingmanns og auðvitað Framsóknarflokkinn líka, að það sé ofsalega lítið mál að búa til styrkjakerfi til heilu atvinnugreinarinnar sem eru miklu, miklu stærri

þurfa ekki að vera þá er það auðvitað eitthvað sem við eigum að stefna að. En á meðan svo er ekki þá hljótum við að horfa til Norðurlandanna sem líta svo á að svona styrkjakerfi sé einfaldlega

bara eins og partur af velferðarkerfi, þ.e. að samfélagið okkar virki ekki eins og við viljum að það virki ef öflugir fjölmiðlar eru ekki starfandi. Það er auðvitað bara alveg heilmikið til í þeirri hugsun. Við getum alveg velt því fyrir okkur hvað gerist áfram hér á þessu landi ef

til að tryggt sé að auknar auglýsingatekjur skili sér sannarlega til einkarekinna fjölmiðla hér á landi.“ Og svo kemur næsta setning: „Meiri hlutinn telur aftur á móti að full ástæða sé til að endurskoða rekstur Ríkisútvarpsins hvað auglýsingadeildina varðar og telur æskilegt að hún verði lögð niður og auglýsendur geti pantað auglýsingar í gegnum vef Ríkisútvarpsins, fyrir liggur verðskrá sem ekki er veittur afsláttur af.“ Að halda því fram að þetta sé ekki grundvallarbreyting í rekstri Ríkisútvarpsins er alger firra. Ríkisútvarpið, hvort sem okkur líkar betur eða verr, er á auglýsingamarkaði og það reiðir sig á tekjur af auglýsingamarkaði. Að henda þessu svona inn og ætla að gera þessa grundvallarbreytingu án þess að fram fari einhver rýni á því áður, eins og þó er talað um í setningunni á undan, er algjört glapræði, einfaldlega vegna þess að við vitum það alveg að að Ríkisútvarpið hefur mikilvægu hlutverki að gegna. Við getum endalaust tekist á um það hversu umfangsmikið hlutverk það er og hvernig eigi að fjármagna það og allt þar fram eftir götunum starfsemi þess er byggð á lögum. Starfsemi þess er líka byggð og tryggð og undirbyggð í þjónustusamningi við ríkið og með því að fara í svona breytingu án nokkurrar rýni þá erum við auðvitað að auka hættuna á því að að stór stofnun, sem hefur gríðarlega mikilvægt hlutverk í þessu samfélagi, geti þá mögulega ekki sinnt sínum lögbundnu skyldum. Það kom skýrt fram líka fyrir nefndinni, og það verðum við auðvitað að hafa í huga þegar við erum að skoða þennan heildarmarkað og Ríkisútvarpið og stöðuna, ef við ætlum að þrengja fjárhagslega að Ríkisútvarpinu mun það auðvitað hafa áhrif á framleiðslu sjónvarpsefnis, það mun hafa áhrif á fréttavinnslu og það mun hafa áhrif á innlenda dagskrárgerð. Það er bara þannig að með dýrustu póstum í starfseminni þar er annars vegar fréttaþjónustan og hins vegar það sem snýr að leiknu íslensku efni og þetta er sennilega það efni sem við viljum einna helst standa vörð um hér í þessum sal.. sal.. Þegar er verið að búa til einhvers konar samkomulag á milli flokkanna um að senda út skilaboð í baklöndin sín í gegnum þetta nefndarálit þá verður það að slíkri moðsuðu að það veitir mönnum ekki eina einustu vissu fyrir því að menn hafi einhverja hugmynd um hvert eigi að stefna. Og gott og vel, við erum ekkert endilega sammála um hvernig eigi að byggja upp umhverfi fjölmiðlanna, við þurfum ekkert endilega að vera sammála um það, en að vera saman í ríkisstjórn og móta stefnu og hafa meiri hluta til þess að hrinda henni í framkvæmd, það kallar auðvitað á það að menn sýni ábyrgð og að menn sendi út skilaboð sem rugli ekki allt og geri í raun og veru illt verra líkt og

Nú er það líka þannig að menn hafa verið að nefna hér önnur dæmi sem hægt er að koma með til að efla fjölmiðla, til að mynda einhvers konar úrræði í gegnum skattkerfið, einhvers konar úrræði hvað varðar það að leyfa auglýsingar sem núna eru bannaðar, að það gæti mögulega styrkt einkarekna miðla. Allt þetta finnst mér mjög vel koma til skoðunar en mig langar samt að við séum ekki að fara í einhverjar veigamiklar breytingar öðruvísi en að hafa reynt að hafa fast land undir fótum og reynt að sjá og skoða og hafa einhverja fullvissu fyrir því að breytingarnar sem við ætlum að fara í hafi hafi nákvæmlega þau áhrif sem við viljum en geri ekki illt verra, eins og til að mynda það myndi gera að taka RÚV af auglýsingamarkaði í von um að tekjurnar renni eitthvert annað

Þá erum við í raun og veru búin að veikja eina stoð fjölmiðlanna á Íslandi sem Ríkisútvarpið er án þess að það styrki hinar. Ég hlýt að vonast til þess að við séum öll sammála um að það sé ekki endilega leiðin. Hitt er síðan annað að Ríkisútvarpið á ekki að vera einhver fasti og óumbreytanleg stærð um aldur og ævi.

Í því samhengi langar mig að nefna að það er ekki gott þegar fjölmiðill fer af stað með miklar afhjúpanir og sá sem er afhjúpaður og er í framhaldinu til rannsóknar bregst við með þeim hætti sem við sáum gerast hjá Samherja þegar þau mál voru í brennidepli. Með því er ég ekki að taka afstöðu til þess hvort fyrirtækið sé sekt eða ekki, það á að leiða til lykta á réttum stað, en við hljótum að senda svolítið skýr skilaboð út til samfélagsins um að stórar valdablokkir eigi ekki að beita sér með þessum hætti því að það bitnar á lýðræðislegri umræðu og það bitnar á fjölmiðlum sem eru að reyna að sinna þessari lýðræðislegu umræðu,

Mér finnst ég hafa greint það mjög skýrlega í dag að Samfylkingin og Píratar eru mjög hlynnt því umhverfi sem við höfum þó búið til, þ.e. þessum beinu styrkjum,

ég hugðist spyrja hv. þingmann að. Eins og við vitum bæði er mismunandi form á þessu á Norðurlöndunum. Í sumum tilfellum eru styrkirnir oft meira og minna hugsaðir til landsbyggðarmiðla eða svæðismiðla en svo er umhverfið líka þannig að það er niðurfelling skatta eða skattalegar endurgreiðslur. Hv. þingmaður nefndi hér þessar 100 milljónir. Ég sit í fjárlaganefnd og ber ábyrgð á því og ég ætla alveg að gera það. kannski ekkert endilega sannfærð um að það hafi verið rétt er þó á það að benda að þar var talað um ljósvakamiðla á landsbyggðinni. Við skulum þá líka muna hvað einmitt hin löndin eru að gera þar sem þau eru þó að reka sérstakan ríkismiðil sem ekki má vera staðsettur í höfuðborginni,

Sér hann fyrir sér þessa skattalegu nálgun og eru þá einhverjir aðrir þættir sem hafa stundum komið til tals, eins og einhvers konar nýsköpunarsjóðir eða rannsóknarblaðamannasjóðir eða eitthvað slíkt, til að gera þetta starfsumhverfi eftirsóknarverðara?

svona styrkja- og stuðningskerfi þurfi að vera svolítið víðtækt. Ég er t.d. þeirrar skoðunar að það að vera ekki með þessi boð og bönn í kringum auglýsingar gæti verið leið fyrir einkarekna miðla til að sækja sér einhverjar tekjur. Ég hef aldrei getað skilið hvers vegna menn fara svona langt í því að banna áfengisauglýsingar eða annað slíkt eins og við þekkjum auðvitað úr umræðunni. Það gæti verið eitt.

vandinn er þannig og hann er svo fjölþættur að það er ekki einhver ein lausn til við þessu. Við erum svolítið föst oft í því að tala um eina lausn í einu. Sérstaklega er það nú kannski mest rætt í tengslum við Þetta þarf að vera samspil allra þessara þátta en aðallega finnst mér að við eigum að taka Norðurlöndin til fyrirmyndar í því að þau líta svo á að fjölmiðlar séu þannig stofnanir, séu þannig fyrirtæki að lýðræðið fáist ekki þrifist án Það þýðir að við þurfum auðvitað að kosta ýmsu til. Beinir styrkir held ég að þurfi alltaf að vera hluti af því en þeir eiga ekki að vera markmið í sjálfu sér. Ef við getum búið til einhvers konar umræðu sem kemur í veg fyrir beina styrki þá er ég hrifnari af því.

til að sækja þennan beina stuðning. Fyrirsjáanlegt styrktarkerfi til fjölmiðla, beinn stuðningur til lengri tíma er það síður. Ástæðan fyrir því að það er nefskattur hjá RÚV en það er ekki á fjárlögum er m.a.

verandi langstærsti fjölmiðillinn? Ég hjó eftir því að hv. þingmaður virtist óttast mjög það sem lagt er hér til, að auglýsingadeild RÚV yrði lokað þannig að það væri bara hægt að kaupa auglýsingar í gegnum vefinn. Ég verð að viðurkenna að mér þykir það ekki nein grundvallarbreyting á þeirri stöðu að RÚV er þá enn þá á auglýsingamarkaði. Auglýsendur eiga þá enn þá tækifæri til að ná til hlustenda og áhorfenda RÚV en á sama tíma eru þeir ekki að stunda þessa agressífu sölumennsku eins og samkeppnisaðilarnir gjarnan lýsa. Þannig að spurning mín til hv. þingmanns er: Er ekki rétt að RÚV sé hluti af þessari umræðu og kann ekki að vera að sú málamiðlun, sem er lögð til einmitt í þessu nefndaráliti og hæstv. ráðherra hefur talað fyrir, sé kannski bara býsna góð lending og hafi ekkert með grundvallarbreytingu að gera en nái kannski utan um

og það er ekki svo langt síðan hún var lögð fram. Þannig að ég hefði nú bara hvatt hv. þingmann til að leggja hana fram fyrr. Það hefði verið gaman ef þetta hefði verið forgangsmál Viðreisnar og við hefðum haft það jafnframt til umfjöllunar í nefndinni.

við festumst svo oft þar. Það hafa margir einmitt verið að benda á það og það er alltaf raunin að við erum einhvern veginn föst þar, mörg hver. Mér finnst stundum fyrirtæki, einkamiðlar tala með þeim hætti að lausnin sé alltaf bara hjá Ríkisútvarpinu. Ég held að vandinn sé fjölþættari en það. Það fer mun meiri peningur auglýsenda á samfélagsmiðla heldur en til Ríkisútvarpsins. Mér finnst þetta sem lagt er til í nefndarálitinu gagnvart Ríkisútvarpinu vera grundvallarbreyting á starfi Ríkisútvarpsins að því leytinu til að við vitum ekki hvernig tekjur skila sér inn í þessu nýja módeli. Við höfum ekki hugmynd um það. Við höfum ekkert reynt að rýna það. Við höfum ekkert skoðað það. Við höfum ekkert reynt að velta vöngum yfir því hvort tekjurnar myndu fara eitthvað annað, eða þar fram eftir götunum, og hvaða afleiðingar það myndi hafa á reksturinn. Að því leytinu til er þetta grundvallarbreyting. Ég er hins vegar ekkert að segja að það sé ekki hægt að styðja þessa hugmynd ef hún kemur fram að lokinni einhverri rýni, eins og reyndar er lagt til í setningunni á undan í nefndarálitinu. Ég lít einhvern veginn svo á að við þurfum að skoða þennan markað mjög heildstætt. Þess vegna höfum við verið að tala fyrir því í ræðu og riti. Ég auðvitað fagna því að það sé verið að gera hér einhverja fjölmiðlastefnu en bendi aftur á það sem ég nefndi í ræðu minni, (Forseti hringir.) að þar hafa til að mynda fjölmiðlar kvartað undan því að ekki hefur verið haft nægilegt samráð,

okkur að plokka í sundur þannig að við sjáum almennilega hvað stendur á milli línanna í því sem frá meiri hlutanum kemur. Mig langar aðeins að ræða hér setningu sem oft hefur verið velt upp í þessari umræðu varðandi það að meiri hlutinn telji að til frambúðar sé mikilvægt að hverfa frá beinum styrkveitingum ríkisins til fjölmiðla enda stangist það, að sögn meiri hlutans, á við eitt af meginhlutverkum fjölmiðla sem er að veita stjórnvöldum aðhald. Hvað er verið að segja með þessu? Það eru svo ótalmargir túlkunarmöguleikar í boði. Er verið að segja að

að hvísla því að þeim sem vilja hag RÚV sem mestan, að fréttastofa RÚV sé ótrúverðug? Er það hundaflautan sem er í gangi? Vegna þess að fréttastofa RÚV sé

töluðu um að það geti verið óþægilegt að þurfa að fara á hverju ári og biðja um styrk, að það sé enginn fyrirsjáanleiki, að á hverju einasta ári þurfi að leggja inn einhverja umsögn og umsókn og rökstyðja það af hverju þú eigir að fá einhvern styrk. Það er kannski meira staðan. Þess vegna held ég að þetta snúist allt um einhvern fyrirsjáanleika, að ef við erum með eitthvert svona kerfi þá þurfi það að vera öðruvísi heldur en með einhverri endurskoðun á eins eða tveggja ára fresti. Ég held að miðlunum sjálfum finnist það alveg svolítið óþægilegt að þurfa að sækja styrki með þessum hætti. Ég veit t.d. að þegar Ríkisútvarpið var á beinum fjárlögum þá var stundum verið að rýna í alls konar ummæli hér og þar og velta vöngum yfir því hvort einhverjir stjórnmálamenn væru raunverulega að hugsa um að skoðun þeirra á fréttaflutningi myndi mögulega hafa áhrif á fjárframlög. Því held ég að þetta geti alveg verið raunverulegur ótti þarna úti hjá einhverjum fjölmiðlum.

því fyrirsjáanlegra sem þetta er — og að þetta nái ekki bara yfir eitt ár í einu, að þetta sé til lengri tíma eins og t.d. tíðkast á Norðurlöndunum með beinu styrkina — það held ég að sé miklu æskilegra.

Ég held að þetta sé stundum hvati hjá ráðherrum þegar er verið að búa til svona ófyrirsjáanleg kerfi. Það er hægt að koma sem einhver bjargvættur á hverju einasta ári og deila út ávísunum til þeirra sem þurfa. Auðvitað þarf eitthvert heildarkerfi. Auðvitað þarf eitthvað sem nær utan um stöðu markaðarins, eins og hefur verið ljóst í mörg ár

Þetta er ein af tillögunum og það er enn þá bara verið að framlengja þessa einu tillögu frekar en heildarpakkann sem þurfti til að halda hér heilbrigðum fjölmiðlamarkaði. Ætli Fréttablaðið sé eitt af fórnarlömbum þess hversu langan tíma hefur tekið að bregðast við? Aftur að þessari setningu vegna þess að ég held að það sé sumpart rétt hjá hv. þingmanni að hún lýsi misskilningi stjórnarliða á hlutverki fjölmiðla eða innræti þeirra sem standa að rekstri fjölmiðla.

auðmanna sem ráða stórum hluta af fjölmiðlamarkaði og hafa þannig bein afskipti af því hvernig ákveðnir fjölmiðlar tala í ákveðnum málum, það náttúrlega eitthvað sem Sjálfstæðisflokkurinn þekkir ágætlega og heldur kannski að allir aðrir hugsi svoleiðis líka. (Forseti hringir.) Þannig koma svona setningar, fólk sem er vant því að í krafti auðs sé hægt að stýra fjölmiðlamarkaði, heldur kannski að við séum öll í þeim pakkanum.

það er auðvitað þannig að einhverjir þurfa að eiga miðlana og stundum sameinast einhverjir hagsmunahópar um það að kaupa miðla. Ég minni á að það var markmið í sjálfu sér þegar útgerðarfyrirtæki keyptu Morgunblaðið að stýra umræðu um tiltekin mál með tilteknum hætti. Það sem ég hef alltaf viljað halda til haga í því er, og nú tala ég ekki bara um Morgunblaðið heldur alla miðla almennt, að við verðum kannski að gera greinarmun á efni sem birtist í ritstjórnarskrifum og síðan hinum beinu fréttum. Þess vegna er ég alltaf að nefna það líka í þessu samhengi að það sé svo mikilvægt að fjölmiðlarnir séu margir vegna þess að það á þá alltaf og ef einhver er frekur til fjörsins með eignarhald sitt á einum miðli, að þá er eitthvert annað aðhald til annars staðar í samfélaginu hjá fjölmiðlum til þess mögulega að benda á slíkt ef það er í gangi.

mér það ekki nóg og mér finnst að einingarnar þurfi að vera fleiri. Þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að ef við erum að búa til einhvers konar umhverfi utan um styrki til fjölmiðla, að við séum að huga að nýsköpun í því. Það er eitt af því sem menn þurfa að að hafa svolítið hugann við og gefa þá möguleikann á því að umhverfið þarna úti sé frjórra og það sé kannski auðveldara að fara af stað með einhverjum hætti. En ég er auðvitað þeirrar skoðunar, og kem þá kannski pínulítið úr annarri átt heldur en hv. þm. Andrés Ingi Jónsson, því minna sem ríkisvaldið þarf að skipta sér af með beinum styrkjum eða óbeinum, því betra.(Forseti hringir.) Þetta á ekki að vera markmið í sjálfu sér en fjölmiðlamarkaðurinn er þannig að það þarf að hafa þarna einhver úrræði.

Það snýst um að veita mörg hundruð milljónum króna árlega til styrkja á einkareknum fjölmiðlum. Við skulum aðeins huga að því hvað þetta er há upphæð, að þetta er það sem er að fara á einu bretti í þennan fjölmiðlastuðning. Það er hærri upphæð heldur en aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í geðheilbrigðismálum hljóðar upp á næstu tvö árin. Það er það sem er að fara á þessu ári,

Hér hafa ræðumenn gagnrýnt sérstaklega tvo miðla. Ég er ekki sammála hvað þá miðla varðar endilega, en ég held að þeir hafi verið Bændablaðið og Fótbolti.net. og Fótbolti.net. Ræðumönnum hefur verið tíðrætt um lýðræðishlutverk fjölmiðla og ég held að það sé rétt að fara aðeins yfir þau mál með gagnrýnum hætti því að mikið af þessum fjármunum er að fara til fjölmiðla sem eiga sykurpabba, eiga hagsmunasamtök eða eru í eigu hagsmunasamtaka sem þjóna mjög þröngum sérhagsmunum. Við getum tekið sem dæmi að einn miðillinn er að fá 67 milljónir sem er sérstaklega að þjóna SFS, Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, og það er vandséð oft

hástemmdum orðum hvað þetta væri mikilvægt og að fjölmiðlarnir gegni mikilvægu samtali við samfélagið.

Þetta er auðvitað allt svolítið undarlegt og ég held að menn geti samt sem áður ekki farið frá þessari umræðu til að ræða rekstrarvanda þó þessara fyrirtækja

og auðvitað hafa þeir tekið mikið til sín. Ef menn skoða bara ársreikning stofnunarinnar á síðustu árum þá sést að fjármunirnir sem hafa runnið til RÚV

Síðan er það bara þannig að opinber þjónusta sem snýr að öryggismálum er bara komin með sína vefsíðu. Við getum tekið bara vedur.is.

En þegar fólk er að skoða þetta öryggishlutverk þá er það ýkt í umræðunni. Fólk fer inn á vedur.is. Fólk getur fengið miklu beinskeyttari og betri varúðarmerki bara í símann sinn ef það er að ferðast um landið.

og svona má lengi telja. Það er hægt að fara yfir skýrslur frá Umhverfisstofnun fyrir þá sem vilja nálgast þær með mjög greiðum hætti og það þarf ekki að fara endilega í gegnum einhverja skilju á fréttastofu.

ef ráðherra færi algerlega gegn samþykktum flokks síns, bara því sem var samþykkt í mars og flokkurinn kenndi sig við eitthvað grænt, Vinstri grænt, og væri í sömu mund að hleypa hér togskipum með óheftu afli inn á grunnslóðina og fremja mögulegt vistmorð. Einhvers staðar hefði verið gagnrýnið viðtal og viðkomandi ráðherra látinn svara fyrir. Ég minnist þess ekki,

og ég held því að þessi lofrulla um fjölmiðlana sem hefur farið hér fram sé svona fullhástemmd miðað við þau efni sem standa til. Hvað með að öll sjónarmið fái að heyrast í umræðunni eins og er bara greypt í lög um Ríkisútvarpið? Það er ekki alveg svo. Við sáum það t.d. í umfjöllun um orkupakkann

En auðvitað er þetta skiljanlegt út frá því samlífi sem hér á sér stað milli stjórnmálanna og fjölmiðlanna, enda er það svo að það er oft greiðari leið fyrir þá fjölmiðlamenn inn í þennan sal heldur en ýmsa aðra.

að tala um hlutina eins og þeir eru. Ríkisútvarpið er að vaxa, einkareknu fjölmiðlarnir eru að dragast saman og þegar menn eru að taka upp einhverjar tölur um gríðarlega fækkun þeirra sem starfa hjá fjölmiðlunum þá er auðvitað skýringin að einhverju leyti komin til vegna netsins og tæknibreytinga. Engu að síður erum við að stefna í ranga átt með því að koma á ríkisstyrkjum og mér sýnist að menn vilji bara festa það áratugi fram í tímann og búa til einhvern fyrirsjáanleika í þessu. En fyrirsjáanleiki á kostnað

Óháðir fjölmiðlar gegna lykilhlutverki í því að veita stjórnvöldum aðhald, miðla upplýsingum til almennings og veita vettvang fyrir upplýsta þjóðmálaumræðu.

Það er hins vegar þannig að við lifum á miklum umbrotatímum þegar kemur að umhverfi fjölmiðla um allan heim. Gömlu stóru prentblöðin eru t.d. hvert á fætur öðru að deyja út um allt, því miður fyrir okkur sem erum gömul, en

vegna þess að flestallar fréttir sem við fáum í dag koma í gegnum samfélagsmiðla eða aðra miðla í gegnum netið. Meira að segja myndmiðlarnir, sjónvarpsstöðvarnar, eiga líka undir högg að sækja vegna þess að þar hefur orðið mikil bylting og breyting. Í stað þess að þeir séu aðilarnir sem framleiða mest af því sjónvarpsefni sem til er þá eru það sérstakar stafrænar streymisveitur sem gera slíkt. Þetta hefur áhrif alls staðar, ekki bara hér á Íslandi, og það er mikilvægt að við horfum til þessara breytinga og þess sem við sjáum gerast annars staðar í heiminum og reynum að aðlaga okkar umhverfi og okkar lagaumgjörð í þá átt að það sé ekki bara

á. Er það endilega enn þá að vera með sjónvarpsfréttir klukkan hálfátta og sjö á kvöldin? Nei, það er ekkert endilega þannig sem þær kynslóðir sem nú eru að leita sér að fréttum

er.“ Við þurfum því að horfa til þess að við getum ekki hjálpað þessum miðlum að lifa af með því að halda áfram að gera það sama. Það mun bara þýða meiri og meiri styrki vegna þess að það að gera það sama og vera ekki með þessa stafrænu umbyltingu í huganum

það skilgreint núorðið sem fjölmiðill. Þetta þurfum við að hugsa betur. Við þurfum að vera með fjölbreyttari skilgreiningar á þessu. En það sem er kannski það hættulegasta í þessu öllu saman er að eitt af því sem við höfum séð breytast á undanförnum árum er svokölluð upplýsingaóreiða. Það er því miður þannig að það eru fjölmiðlar úti um allan heim en líka hér á landi sem stunda upplýsingaóreiðu, taka upp upplýsingaóreiðufréttir annars staðar frá, þýða þær yfir á íslensku og kalla sig fjölmiðil.

pólitísku flokkunum og voru pólitísk málgögn kannski miklu frekar en fréttamiðlar. Það er eitthvað sem hefur

Það má ekki vera þannig að fréttirnar verði bara um það hver mætti í hvaða kjól eða hverjir voru að gifta sig eða hverjir voru að byrja með hvor öðrum — ég veit að sumum hv. þingmönnum þykja þetta mjög áhugaverðar fréttir heldur verðum við líka að hafa fréttir þar sem við erum að fara djúpt ofan í málin. Fréttamenn sem spyrja erfiðu spurninganna, fréttamenn sem leyfa okkur stjórnmálamönnum og öðrum ekkert að komast upp með eitthvert bla, bla, bla. Ég hef oft horft til fréttamanna í Bretlandi sem eru óhræddir við að segja hreinlega við stjórnmálamenn: Þú svaraðir ekki spurningunni, ætlar þú ekki að svara henni?

Það þýðir líka að ef það kemur upp að einhverjir fréttamenn finni eitthvað, finni fréttir um einhverja spillingu eða eitthvað sem er ekki að gerast rétt í okkar samfélagi, þá megum við ekki hrekja þá í burtu fyrir það að hafa verið tilbúnir til að segja frá, heldur eigum við miklu frekar að þakka þeim fyrir að vekja athygli okkar á þessum hlutum sem betur geta farið. Ekki gerum við það í dag. Það er mikilvægt að í hvert skipti sem við erum að

Það má ekki vera þannig að það sé bara einhver einn flokkur eða tveir sem taka þær ákvarðanir vegna þess að þetta er grundvallarstoð í lýðræðinu. Svo komum við að spurningunni um fjármögnun á þessu: Hvernig eigum við að fjármagna þennan stuðning? Það er alveg á hreinu að það módel sem virkaði

og er búið að breytast. Við þurfum að hugsa um það hvernig við getum aðstoðað fjölmiðla við að fara inn í önnur viðskiptamódel

Við þurfum að fá okkar hlut. Það á við hvort sem við erum að tala um einhverja streymisveitur eða margt annað. Við þurfum alltaf þó svo að einhver streymisveita sé sett upp eins og ég veit að tíðkaðist hér fyrir nokkrum árum síðan, þegar tæknifyrirtækin voru að setja Evrópuhöfuðstöðvar

að þú keyptir aldrei neitt í landinu þínu heldur alltaf í gegnum Írland eða Lúxemborg og þá voru skattarnir borgaðir þar. Þetta er að breytast vegna þess að lönd eru búin að sparka nógu fast í þessi fyrirtæki og fá þau til að borga skattana þar sem þeir eiga að borgast. Þarna þurfum við að passa að við séum að fá nægt fjármagn inn í formi skatta og annarra leiða til þess að geta stutt við það að búa til íslenskt menningarefni, búa til íslenskar fréttir og margt annað. Þetta þurfum við að hugsa og það þarf að leggja djúpa vinnu í þetta. Hún þarf að vera mjög framsýn vegna þess að þarna erum við í umhverfi þar sem þessi stafræna umbyltingin er á fullri ferð. Það þýðir ekkert að líta í baksýnisspegilinn og segja: Já, en við gerðum þetta svona. Við verðum að líta fram á við, kannski að setja upp þrívíddargleraugun, og fara í þá erfiðu vinnu að finna nýjar leiðir til þess að styðja við fjölmiðla á Íslandi,

að miðla efni á íslenskri tungu er krítískt fyrir framtíð íslenskunnar.

Það er ekki lausn sem virkar í dag. Við höfum jú öll fengið Google-þýddu bréfin frá þeim sem eru að reyna að ná í pening frá okkur og við vitum að það er ekki nógu gott. Þannig að allt þetta þurfum við að skoða og vinna saman. Ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur þingmenn að virkilega leggja okkur fram við þetta og gera það í sameiningu vegna þess að ef við vinnum ekki saman að þessu munum við tapa fyrir erlendum fjölmiðlum og íslenskan mun tapa og það viljum við aldrei að gerist.

En það sem snýr að upplýsingaóreiðu væri svolítið fróðlegt að ræða aðeins nánar af því að mér finnst stundum vera brögð að því að það sé uppi ákveðinn vilji til að útiloka sum sjónarmið.

Maður er svolítið smeykur við það tal sem er núna komið af stað í samfélaginu, að það eigi að stimpla jafnvel einhver sjónarmið sem óreiðu í stað þess að svara athugasemdunum og vitleysunni, eða hvað það er, efnislega. Mér finnst það kannski vera aðalmálið. Það er lykillinn að því að fá fram gott samtal í samfélaginu og ég hræðist það örlítið og það væri áhugavert að fá aðeins fram sjónarmið Pírata hvað það varðar.

En varðandi upplýsingaóreiðuna þá er mjög mikilvægt að gera greinarmun á ritskoðun annars vegar og því að stemma stigu við upplýsingaóreiðu. Þetta eru nefnilega tveir hlutir sem þarf að horfa vel á. á. Í öðru tilvikinu ertu vísvitandi að breiða út upplýsingar sem þú veist að eru rangar.

betra að fara þá leið að styrkja innlenda dagskrárgerð og jafnvel fara þá leið að styrkja

ákvað að fara út í stjórnmálin m.a. vegna þess að mér fannst vera allt of lítið hér inni í þessum sal hugsað um nýjar leiðir. Þarf að breyta Ríkisútvarpinu? við það sem ég sagði hér áðan um hvernig allt er að breytast þá þarf Ríkisútvarpið að breytast eins og allir aðrir. En hvernig ætlum við að gera það? Við skulum vonandi finna leiðir í sátt og samlyndi milli allra flokka til þess að tryggja að við séum með öflugt Ríkisútvarp en kannski ekki í þeirri mynd sem það er í dag.

það breyttist dálítið á þeim tíma sem hann sat í því. En heimurinn hefur breyst meira á undanförnum fimm árum en á öllum þeim árum sem hann sat í því. Þannig að ég held við þurfum svo sannarlega að gera breytingar. Ég held líka að við þurfum að hugsa hvernig við styðjum enn betur við íslenska þáttagerð, hvort sem það er afþreyingarefni, kvikmyndir eða fréttaþættir. Við þurfum að hugsa: Hvernig styðjum við betur við slíkt?

Við verðum að taka ákvarðanir um það. Ég vil helst sjá okkur ná sátt milli allra flokka þegar kemur að slíkum stórum breytingum.

Hér á þinginu í gær var mælt fyrir þessari þingsályktunartillögu sem er gríðarlega mikilvæg og mikilvægt að við, alveg frá upphafi innrásarinnar, ólöglegri innrás Rússa í Úkraínu, höfum gefið afdráttarlausar yfirlýsingar um það að við fordæmum innrásina og að hugur okkar stendur með Úkraínu. Ekkert er okkur dýrmætara en börnin okkar og sú skelfilega staða að úkraínsk börn séu brottnumin, hvort sem þau eru ein í reiðileysi á hernumdum svæðum þar sem þau hafa orðið viðskila við fjölskyldu sína eða þeim rænt af munaðarleysingjaheimilum eða öðru slíku, er fullkomlega skelfileg staðreynd og við þurfum að sjálfsögðu að lýsa yfir andstöðu okkar á slíkum aðferðum. Það að brottnema barn frá sínum nánustu, líka frá sínu heimaríki, til þess að afmá þeirra trú og traust á það hvar og hver þau eru jafnast á við að eyða þeim einstaklingi. Það er í rauninni það sem er að gerast. Það er unnið að því að láta þessi börn og þau hafa lýst því sum hver sem hafa komist aftur til baka hvernig var unnið markvisst að því að láta þau gleyma eða afneita sínum uppruna. Þau voru mötuð með röngum upplýsingum um að þeirra þjóð, þeirra, fjölskylda, þeirra foreldrar hefðu gert eitthvað skelfilegt. Þetta er svo hryllilegt. Við búum hér í okkar örugga samfélagi hvar börnin okkar á öllum aldri, börn og ungmenni geta ferðast um, sótt sína skóla, leikið við sína vini, tekið þátt í samfélaginu, notið gæðastunda með sínum fjölskyldum. fjölskyldum. Því að alls staðar í heiminum eru börn eins. Börn eru bara börn. Þau eru varnarlaus, þau þurfa á okkur fullorðna fólkinu að halda og það er svo erfitt það er svo erfitt fyrir okkur að setja okkur í þessi spor að börnin okkar séu tekin og brottflutt úr landi. Þetta eru aðferðir sem þekkjast því miður í gegnum söguna víða um heim í stríðsástandi. Þetta er eitt af því sem einkennir styrjaldir alveg eins og kynferðisbrotum er beitt í styrjöldum sem vopni þegar við horfum upp á lítil börn þá er eitthvað í okkur sem hafnar því að börnum sé teflt fram í slíkum tilgangi. Mér finnst aðdáunarvert að þessi þingsályktunartillaga sé komin hér fram. Ég þakka utanríkismálanefnd og formanni hennar sérstaklega fyrir að hafa komið þessu hér á dagskrá

Virðulegur forseti. Mig langar líka að þakka hv. utanríkismálanefnd fyrir að leggja þetta mikilvæga mál hér fram. Það er eiginlega erfitt að tala um þennan hrylling og þennan viðbjóð sem á sér stað í Úkraínu með þessari ólögmætu og hroðalegu innrás Rússa. Við höfum að sjálfsögðu fordæmt þessar árásir og þessa innrás. En það er svo mikilvægt núna, þegar því miður þetta stríð teygist á langinn, að við gleymum því ekki. Það eru allt of mörg stríð sem háð eru í heiminum í dag sem eru svolítið gleymdu stríðin. Ég ber þá von í brjósti að þetta verði svo sannarlega ekki eitt af þeim og að Rússar leggi niður vopn sín og fari aftur til síns heima og láti frjálsa Úkraínu í friði. Þessi tillaga, sem hér er, sýnist mér á greinargerðinni að sé einmitt upprunnin vegna samtals sem íslenskir þingmenn hafa hér átt við úkraínska þingmenn þegar þeir komu hingað í kjölfar leiðtogafundarins

Það er talið að þúsundir barna hafa verið numdar á brott og fluttar innan hernámssvæðis rússneska hersins í austanverðri Úkraínu til Belarúss og Rússlands þar sem hluti þeirra hefur verið nauðungarættleiddur til rússneskra fjölskyldna. Markmiðið virðist vera að slíta börnin frá tungumáli sínu og menningu og rjúfa þar með tengsl þeirra við úkraínsku þjóðina. Viðbjóðurinn sem hefur átt sér stað í Úkraínu er náttúrlega mikill og það er kannski erfitt að raða því í einhverja röð hvað er ógeðslegast af þessu öllu sem þar á sér stað. En þetta hlýtur að vera eitt af því allra ömurlegasta og ógeðslegasta sem hægt er að beita í stríði. Mér er það minnisstætt þegar ég fyrir stuttu síðan sótti fund hjá Eystrasaltsþingunum, eða Eystrasaltsráðið hélt fund, að þar var m.a. úkraínskur þingmaður og úkraínsk blaðakona sem hefur komið hingað til lands og kom á fund okkar þegar við funduðum, Norðurlandaráð, og við áttum aðeins samtal um þessi mál. Ég held að hún hafi reyndar talað um að það væru 200.000 börn sem hefðu verið numin á brott og ég hugsaði: Heyrðu, það er næstum eins og íslenska þjóðin. Ég veit að þessar tölur eru mjög á reiki og það veit í rauninni enginn nákvæmlega hversu mörg börnin eru sem hafa þurft að upplifa þennan hrylling. Einhverjum, örfáum, hefur þó verið skilað aftur heim og hafa nú hitt fjölskyldur sínar aftur. En það er þannig að þetta stríð þessar aðgerðir og þessi hryllingur er með svo margvíslegum hætti. Það er auðvitað bæði bara innrás og svona stríðið, myndirnar sem við sjáum í fjölmiðlum þar sem húsin eru sprengd niður í rústir og við vitum af látnu fólki. En það er þetta sem ég hafði kannski ekki alveg áttað mig á sem er að ráðast gegn þjóðinni, gegn menningunni, tungumálinu,

Allt er þetta undir því yfirskini að drepa niður úkraínska þjóðarstoltið, þjóðarsálina sjálfa og það að gera það í gegnum börnin er auðvitað bara það viðbjóðslegasta sem hægt er að hugsa sér. hugsa sér. Virðulegur forseti. Mig langaði bara að lýsa yfir eindregnum stuðningi við þessa þingsályktunartillögu. Ég tel hana mikilvægt skref og held að það sé líka svo mikilvægt vegna þess að við erum jú öll mannleg og það að heyra fréttir af stríðsátökum á hverju degi og að heyra hversu margir hafi fallið eftir sprengingar verður á endanum mjög þreytandi. Það er mannlegt eðli að vilja fjarlægja sig slíkum fréttum og þá á sama tíma verður það líka eðli fjölmiðla kannski að fara að segja minna og minna frá þeim fréttum. En það er svo ofboðslega mikilvægt að við stöndum með Úkraínu alla leið og drögum upp þessa skelfilegu mynd sem birtist þar og minnum stöðugt stöðugt á þennan hrylling og þessa ólögmætu innrás Rússa í Úkraínu og þá stríðsglæpi sem þar eru framdir, þau brot á alþjóðalögum og munum það ávallt að Úkraínumenn standa vörð um gildin sem okkar þjóðfélag byggir á á og okkar nágrannaríki, Evrópa, Norðurlöndin. Við byggjum á þessum gildum þar sem við leggjum alla áherslu á mannréttindi og að alþjóðalög séu virt og að lýðræðið sé virt. Í rauninni er þetta stríð, sem háð er í Úkraínu núna, stríð gegn þessum gildum. Við megum aldrei gleyma því og við þurfum alltaf að muna að við stöndum með Úkraínu og við fordæmum þessar aðgerðir Rússlands.

Frú forseti. Eins og kemur fram í greinargerð með þessari þingsályktun þá hittum við, fulltrúar úr utanríkismálanefnd, og aðrir þingmenn varaforseta úkraínska þingsins og aðra þingmenn hér fyrr í maí og þeirra hlutverk var m.a. sérstaklega það að vekja athygli þjóðþinga um alla Evrópu á þessum skelfilegu atburðum. Ég get alveg sagt það að við sem hlustuðum á lýsingarnar á þessum fundi

er algerlega óásættanlegt og það var því mjög auðvelt fyrir okkur öll sem hlýddum á þetta að fara til fulltrúa úr öllum flokkum og fá strax stuðning

En hér er um að ræða hlut sem skiptir miklu máli og mig langar í þessu sambandi að nefna það að í gær opnaði úkraínska ríkisstjórnin miðstöð til að styðja við þau börn sem tekist hefur að ná til baka til Úkraínu, því miður ekki nógu mörg sem hafa náð því.

Við erum að tala um það að fjarlægja íslensku þjóðina og hafandi starfað við mannúðarstarf undanfarna tvo áratugi þá hef ég upplifað það af eigin raun hversu mikilvægt það er að styðja við börn sem hafa gengið í gegnum slíka erfiðleika, hvort sem slíkir erfiðleikar eru af hendi náttúrunnar eða hendi stríðs eða annarra hluta sem mannskepnan gerir hvert öðru. Það er ágætisreynsla sem fæst af því að aðstoða börn sem hafa farið í gegnum slíkt með sálrænni hjálp og við Íslendingar höfum sérstaklega viljað styðja

Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, til þess að íhuga það hvort við getum ekki fundið leiðir til þess að hluti af framtíðarstuðningi við Úkraínu verði í formi þess að við tryggjum að sálfræðingar í Úkraínu fái þjálfun bestu aðila sem hægt er að finna, hvort sem þeir eru íslenskir eða erlendir, í áfallahjálp barna. Vegna þess að börnin upplifa þessa hluti öðruvísi en við og það er mikilvægt að vinna með þeim úr þessum hlutum á máta sem þau geta notið góðs af. Eins og ég segi, það eru til félagasamtök, frjáls félagasamtök, sem hafa sérhæft sig í þessu. ég man rétt hefur t.d. Barnaheill á heimsvísu verið að gera slíka hluti og aðrir. Við hljótum að geta fundið leiðir til að virkja þessa þekkingu og byggja hana upp rétt eins og slökkviliðsmenn héðan af höfuðborgarsvæðinu eru í dag að hjálpa til við að þjálfa fólk til að þjálfa hermenn í fyrstu hjálp. Þannig að það eru stór tækifæri hér þegar kemur að þessu ákveðna verkefni, ekki bara að vera með fordæminguna sem þingsályktun og yfirlýsingu sem ég veit að allt Alþingi stendur bak við, heldur að fylgja því eftir með sérstökum áherslum á það að styðja við þau börn sem koma til baka. Og ef við getum einhvern veginn líka hjálpað til við að vera milligönguaðilar um að hjálpa til við að koma þessum börnum til baka, kannski þegar stríðinu lýkur eða jafnvel fyrr, þá eigum við að gera það. Þetta er verkefni sem við getum gert sem íslensk þjóð. En mig langar að lokum að þakka

Ég veit að nú þegar, eftir samskipti mín við aðila úr úkraínska þinginu, að þau eru ótrúlega þakklát fyrir að við hlustum. Og ekki bara að við hlustuðum heldur að við erum að framkvæma, við erum að fordæma. Það er nákvæmlega þannig sem lítil þjóð eins og Ísland getur haft stór áhrif á alþjóðlegum vettvangi.

einnig gild ferðaskilríki á Evrópska efnahagssvæðinu. Nefndin fjallaði um málið, fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greint er frá þessu í nefndaráliti sem liggur frammi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar árétta sérstaklega að nefndin fjallaði um varðveislutíma lífkennaupplýsinga. Að mati meiri hlutans er það grundvallarforsenda fyrir öryggi nafnskírteina að hægt sé að treysta því að handhafi skírteinis sé sá sem hann segist vera. Söfnun og varðveisla lífkennaupplýsinga stuðlar að því að tryggja að svo sé. Þá tryggir söfnun og varðveisla slíkra upplýsinga einnig öryggi við útgáfu og notkun nafnskírteina, verndar einstaklinga gegn auðkennaþjófnaði og kemur í veg fyrir að fölsuð nafnskírteini fari í umferð. Aðgengi að slíkum upplýsingum getur reynst afar mikilvægt þegar bera þarf kennsl á látna einstaklinga sem ekki eru með persónuskilríki á sér eða þegar hópslys eiga sér stað. Þá mælir frumvarpið fyrir um að einungis þeim sem hafa til þess viðeigandi færni og sérstakt leyfi Þjóðskrár Íslands skuli heimilt að safna lífkennaupplýsingum. Meiri hlutinn leggur áherslu á, líkt og rakið er í frumvarpinu, að við þá söfnun skuli gætt að réttindum umsækjanda í samræmi við grundvallarreglur mannréttindasáttmála Evrópu og samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins þannig að hann haldi virðingu sinni þótt haldi virðingu sinni þótt erfiðleikar komi upp við söfnun upplýsinganna. Þá skuli gæta ýtrustu öryggiskrafna við varðveislu lífkennaupplýsinga.

gefin hefur verið út handtökuskipun á hendur honum eða lagt á hann farbann samkvæmt ákvæðum laga um meðferð sakamála. Í 2. mgr. sömu greinar segir svo að Þjóðskrá Íslands sé heimilt að afla upplýsinga samkvæmt 1. mgr. frá lögreglu og öðrum stjórnvöldum. Að mati meiri hluta nefndarinnar er mikilvægt að við útfærslu og framkvæmd þessa ákvæðis verði gætt að kröfum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Nefndin fjallaði að auki um útgáfu nafnskírteina til erlendra ríkisborgara. Skv. 1. gr. frumvarpsins er kveðið á um að íslenskir ríkisborgarar sem uppfylla skilyrði laganna eigi rétt á að fá gefið út nafnskírteini samkvæmt umsókn þar um. Í tengslum við þetta fjallaði nefndin um þá stöðu sem ákveðinn hópur flóttamanna og umsækjenda um alþjóðlega vernd er í varðandi skort á aðgengi að rafrænum skilríkjum. Þessi hópur lendir iðulega í vandræðum með að sækja sér ýmsa opinbera þjónustu þar sem vegabréf þeirra eru útrunnin og persónuskilríki frá heimalöndum þeirra eru ekki tekin gild hér á landi. Þá veita dvalarleyfisskírteini útgefin á grundvelli 54. gr. útlendingalaga, nr. 80/2016, ekki aðgang að slíkum skilríkjum. Rætt var í nefndinni um hvort rétt væri að bæta ákvæði við frumvarpið þar sem erlendum ríkisborgurum yrði heimilt að fá útgefin nafnskírteini á grundvelli þess, að nánar tilteknum skilyrðum uppfylltum. Meiri hlutinn telur afar brýnt að þessum hópi og öllum sem hér búa verði auðveldað eftir fremsta megni aðgengi að rafrænum skilríkjum svo þau geti sótt sér opinbera þjónustu og aðlagast samfélaginu á skilvirkan hátt.

Að mati meiri hlutans verður betur leyst úr aðgengi framangreinds hóps að rafrænum skilríkjum með breytingu á reglugerð nr. 100/2020, um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti, og er sú reglugerð nú til umfjöllunar á vegum háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytisins

Meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar leggur til breytingar á frumvarpinu. Í fyrsta lagi er lagt til að innleiðingarákvæði bætist við frumvarpið. Við samningu frumvarpsins var m.a. horft til skilyrða reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 2019/1157 frá 20. júní 2019 um að efla öryggi kennivottorða borgara Sambandsins og dvalarskjala sem gefin eru út til handa borgurum Sambandsins og aðstandendum þeirra sem nýta sér réttinn til frjálsrar farar. Reglugerðin var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar eftir að frumvarpinu var dreift á Alþingi. Í öðru lagi er lögð til breyting er varðar gildistöku frumvarpsins, að gildistöku verði frestað um þrjá mánuði eða til 1. desember 2023. Er það gert til að stuðla að því að Þjóðskrá Íslands, sem fær það hlutverk að gefa út hin nýju nafnskírteini, verði í stakk búin til að hrinda verkefninu í framkvæmd. Þá leggur nefndin til eina lagatæknilega breytingu sem þarfnast ekki sérstakrar umfjöllunar. Vísast að öðru leyti til umfjöllunar um breytingartillögur í áliti meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar. Meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir þetta álit meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar rita, auk þess sem hér stendur, hv. þingmenn Birgir Þórarinsson, Bergþór Ólason, Helga Vala Helgadóttir, Jódís Skúladóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og Tómas A. Tómasson. Sigmar Guðmundsson áheyrnarfulltrúi er samþykkur áliti þessu. Virðulegur forseti. Ég hef nú farið yfir helstu þætti í nefndarálitinu og langar að ítreka það sem hér kom fram, að það fór töluverður tími hjá nefndinni í að ræða stöðu flóttamanna eða þeirra sem hér hafa fengið dvalarleyfi.

er tekið á og eru auðvitað hluti af þessu Evrópuregluverki sem við höfum tekið upp. Það kom líka ítrekað fram hjá fulltrúum ráðuneytisins varðandi þetta mál að auðkennaþjófnaður væri orðinn stærra og stærra vandamál og er þeim mun mikilvægara að við stöndum vel að þessu og tryggjum að ekki fari á milli mála þegar fólk sækir um slík skilríki að um rétta einstaklinga sé að ræða.

Frú forseti. Ég þakka hv. framsögumanni fyrir góða framsögu. Eitt sem ég tók eftir í frumvarpinu og sá hvergi nefnt heldur í nefndarálitinu

sama og við höfum verið að gera varðandi ökuskírteini, að þurfa ekki lengur að vera með það í veskinu sínu og vera með veskið með sér, heldur dugar að vera með ökuskírteinið á símanum til að sýna það í þeim tilfellum þar sem þú þarft að sanna þú ert. Ég tók ekki eftir neinu sem talar um það, en ég veit ekki hvort það þarf að vera í lögunum að það megi Ég geri mér fyllilega grein fyrir því að stafræn útgáfa myndi ekki gilda sem ferðaskilríki af því að við erum ekki enn þá komin með Evrópusambandsreglugerðir um stafræn

Virðulegur forseti. Nú er mér vandi á höndum því að ég bara get ekki svarað spurningu hv. þingmanns. Mér finnst það mjög leiðinlegt og ég er svona að reyna að taka það úr einhvers konar heilaþoku og reyna að muna hver umræðan um þetta var, því að ég minnist þess þó að við höfum spurt um þessi atriði. Því miður þori ég ekki að standa í þessum stól og gefa einhver svör en ég skal svo gjarnan forvitnast um þetta mál og fletta upp í minni nefndarritara hver viðbrögðin voru hvað það varðar. Ég veit þó að þegar tekin var ákvörðun um að ökuskírteini yrði rafrænt, sem var ákvörðun sem ég fagnaði mjög og hæstv. þáverandi dómsmálaráðherra, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, tók á sínum tíma, þá var það undir

Nú er talað um það hér aðeins fyrr að þegar þú sækir um þurfirðu að sanna hver þú ert.

sem telst ekki gilt ferðaskilríki, til umsækjanda sem er yngri en 13 ára skuli liggja fyrir samþykki þess sem fer með forsjá barnsins og nægir þá samþykki annars forsjáraðilans, þá held ég að þetta sé alveg nægjanlega íþyngjandi þegar um er að ræða nafnskírteini, sem er ekki ferðaskilríki. Ástæðan fyrir því að gerð er krafa um báða forsjáraðila þegar um er að ræða vegabréf er vegna þess að það er gilt ferðaskilríki og við viljum auðvitað koma í veg fyrir að að foreldri geti ferðast með barn sitt án samþykkis hins forsjáraðilans. Það breytir þó ekki þeirri staðreynd að það kann að vera nauðsynlegt að afla skilríkja fyrir viðkomandi barn og það er kannski óþarfi

Það komu mjög góðar og gildar ástæður fyrir því hvers vegna þurfi að geyma þær í þennan tíma því að það þarf að vera hægt að bera kennsl á viðkomandi og tryggja að sá sem sækir um nýtt

Við erum hér að fjalla um nafnskírteinin. Þegar ég fékk frumvarpið í hendur í fyrsta skipti

þarna viðvörunarbjöllur. Við vinnslu málsins í nefndinni höfðum við af því talsverðar áhyggjur að í samfélagi sem meira og minna byggir orðið á því að fólk sé með rafræn skilríki raunverulega ekki tekið þátt í mjög mikilvægum athöfnum sem snúa að heilbrigðisþjónustu, menntakerfi og ýmsu öðru nema að vera með rafræn skilríki, værum við með þessu að útiloka ákveðinn hóp fólks og vil ég þar nefna fólk fólk á flótta. Við vinnslu málsins gerðist það svo að undirrituð var af hæstv. ráðherra, Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur,

geta dugað til að afla sér rafrænna skilríkja. Ég vildi bara koma hingað upp og árétta að í samfélagi þar sem tækniþróun og kröfur eru á fleygiferð er svo mikilvægt að við séum aldrei að skilja einhverja ákveðna hópa eftir og gera þeim ókleift að taka þátt í samfélaginu eins og við viljum byggja það upp.

Matvælastofnunar (samræming gjaldtökuheimilda). Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á gjaldtökuheimildum Matvælastofnunar auk þess sem lagðar eru til tvær nýjar heimildir til gjaldtöku á verkefnum sem stofnunin sinnir þegar. Frumvarpinu er ætlað að samræma orðalag og gera nánari grein fyrir þeim kostnaðarþáttum sem standa að baki raunkostnaði þjónustu og/eða eftirlits Matvælastofnunar og skýra heimildir til reglugerðar og gjaldskrár.

Við beinum því til ráðuneytisins að huga vel að þeim þáttum, enda eru þeir grundvöllur að atvinnu og byggðafestu á landsbyggðinni. Fleiri umsagnir komu hér fram. Í umsögn Samtaka atvinnulífsins er fjallað fjallað um gagnsæi og fyrirsjáanleika í gjaldtökuheimildum. Meiri hlutinn tekur undir þau sjónarmið, bæði hvað varðar gagnsæi og fyrirsjáanleika og bendir á að frumvarpinu er einmitt ætlað að hafa þau áhrif að auka fyrirsjáanleika og gagnsæi í gjaldtöku Matvælastofnunar fyrir veitta þjónustu og eftirlit það sem stofnuninni ber lögum samkvæmt að viðhafa. Bændasamtökin og Samtök fyrirtækja í landbúnaði víkja líka að gjaldskránni og mögulegum hækkunum á henni.

Gjaldskrá þarf eftir sem áður að standa undir veittri þjónustu en mikilvægt er að árétta að flestar þær heimildir sem hér er fjallað um eru til staðar nú þegar er frumvarpinu einungis ætlað að samræma þær, auk þess að endurspegla þá þjónustu og eftirlit sem stofnunin viðhefur nú þegar. Matvælastofnun hefur nú þegar gjaldtökuheimildir samkvæmt þeim lagabálkum sem stofnunin vinnur eftir,

en þær hafa óveruleg áhrif á innheimtu þjónustugjalda stofnunarinnar. Með samræmingu þessara heimilda er ætlunin að skýra hvaða kostnaður flokkast til raunkostnaðar,

Við í meiri hlutanum leggjum til að þessar breytingar sem við gerum á frumvarpinu og eru tæknilegs eðlis og ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif verði samþykktar. Undir þetta nefndarálit rita sú sem hér stendur og hv. þingmenn Stefán Vagn Stefánsson, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Friðjón R. Friðjónsson, Teitur Björn Einarsson og Þórarinn Ingi Pétursson.